Колеги, можемо проводити реєстрацію? Почекаємо наших молодих колег,

Зареєстровано 366 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, хочу проінформувати вас, що вчора одразу після засідання Верховної Ради України я відвідав з робочим візитом Варшаву, де разом з народними депутатами Оксаною Юринець і Ярославом Дубневичем ми взяли участь в Саміті глав парламентів Центральної та Східної Європи, провели зустріч із спікером Сейму Республіки Польща Мареком Кухчінським та Маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським, провів ряд інших важливих зустрічей із спікером Грузії, спікером Молдови, Чорногорії, Угорщини. І ми домовились про більш тісну співпрацю в рамках "Міжмор'я" Центрально-Східної Європи. І всі вони висловили підтримку Україні в нашій боротьбі проти російського агресора і передавали Україні вітання з остаточним отриманням безвізу, і сказали, що для усіх наших сусідів це також є дуже важливий день і важливе рішення. Також хочу нагадати, що сьогодні День депортації кримських татар. Сьогодні, 18 травня, ми згадуємо про трагедію сотень тисяч кримських татар, яких московська окупаційна влада вигнала з своїх домівок. 18 травня 1944 року карателі з НКВД розпочали депортацію кримськотатарського народу в Криму. Тільки в незалежній Україні кримські татари отримали справжню свободи і змогли повернутись додому. Сьогодні, 18 травня 2017 року, в окупованому Криму немовби повторюється історія. Але я переконаний, ми звільнимо Крим від російських окупантів, вірю, що кримськотатарський народ знову буде вдома, у вільному українському Криму. І пропоную сьогодні о 12-й годині разом з усією Україною вшанувати жертв депортації кримських татар у 1944 році хвилиною мовчання. І хочу усіх теж привітати з Днем вишиванки. Хочу привітати усіх українців Днем вишиванки, і дуже приємно, що наша традиція в цей день приходити в парламент у вишиванках сьогодні теж має своє продовження, і хочу усіх привітати, і колег народних депутатів. Отже, ми переходимо до питань порядку денного. Але в президію надійшла… перерва… О 12-й годині, о 12-й годині разом з усією Україною. Я просто наперед говорю, що о 12-й годині буде загальноукраїнська хвилина мовчання, і ми долучимось до неї як парламентарі, як найвищий законодавчий орган країни. Перед тим як перейти до питань порядку денного хочу повідомити, що в президію надійшла заява про оголошення перерви від двох фракцій – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Але готові фракції замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до трибуни пана Чубарова, і прошу всіх до уваги, і прошу всіх зайняти свої робочі місця. Будь ласка. Шановні колеги, громадяни України! Вчетверте роковини депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року відбуваються в умовах російської окупації Криму. Кримськотатарський народ, який протягом 23-х років, що передували російській окупації, з величезними труднощами повертався на рідну землю після майже півстолітнього вигнання, знову знаходиться в реальній небезпеці. З моменту окупації Кримського півострова і до сьогодні російським окупаційним режимом здійснюється цілеспрямована репресивна політика, спрямована на фізичне відтиснення кримськотатарського народу, корінного народу Криму, за межі його історичної батьківщини. У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів та заселити півострів росіянами Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримськотатарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини 18 травня 1944 року. Насильницькі викрадання та вбивство молодих кримських татар, чисельні напади та обшуки в будинках кримських татар, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та судове переслідування його членів і громадських активістів, немотивовані масові затримання мусульман як за місцем проживання, так і в мечетях, заборона незалежних кримськотатарських друкованих та електронних ЗМІ є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу, здійснюваної з боку Федерації з початку російського військового вторгнення та тимчасової окупації Криму. Біль 1944 року і біль 2014 року не лише об'єднала всіх нас: українців, кримських татар, громадян України інших національностей в єдину політичну націю – але і вимагає від нас прийняття всіх заходів, аби вистояти, зберегти Україну, звільнити Крим та, нарешті, на тій багатостраждальній кримській землі встановити такий порядок, який буде повністю відповідати всім очікуванням кримськотатарського народу, українців, росіян, інших людей, які люблять ту землю. Ті, які прийшли туди зі зброєю або переїхали після окупації, вони звідти підуть геть. Ми маємо зробити все задля того, щоб жахи геноциду кримськотатарського народу, Голодомору, Голокосту, який відбувався і на українській землі з боку нацистів, і… Дайте можливість завершити. ЧУБАРОВ Р.А. …щоб це ніколи не повторювалось. Ми дуже цінимо і ми просто вдячні українській нації за ту підтримку вселенську, яку ми всі отримуємо. Зараз весь Крим і не лише кримські татари, українці – всі дивляться на Київ. Вони дивляться в очі кожному з нас, вони примічають щирість або нещирість кожного з нас, що ми думаємо про Крим і яким ми його бачимо в майбутньому. Отже, робимо все для того, щоб, нарешті, вже в найближчі місяці напрацювати зміни і доповнення до Конституції України і так переформатувати Кримську Автономію, аби укріпити українськість на кримській землі, аби, нарешті, врахувати право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі, аби реально забезпечити права всіх, хто живе на тій землі. Впевнений, що нам це все вдасться. Сьогодні о 12-й годині хвилина мовчання по всій Україні і багатьох країнах світу. Ми дуже вдячні Українській Православній Церкві Київського патріархату. Ми дуже вдячні всьому українському політикуму, о 18-й годині ми всі на Майдані Незалежності і ми всі показуємо там кримським людям, які сьогодні в окупації зранку намагаються виходити на вулиці, піднімають українські, кримськотатарські прапори, ми їм показуємо, що ми їх тут підтримуємо, підтримуємо, що ми тут їх посилюємо, аби в найскоріші части вже з ними разом виходити на кримський майдан там, у Сімферополі і Бахчисараї. Слава кримськотатарському народові! Слава Україні! Найбільша наша шана буде для кримських татар і українців це вигнати окупанта російського з території України і звільнити Крим. І я впевнений, це питання тільки часу, коли ми цього доб'ємося. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. І вчора ми пройшли, фактично, всі питання, але одне з них ми не встигли обговорити і прийняти по ньому рішення. Воно не складне, це з блоку теж вчорашнього питань захисту прав дітей. І тому я звертаюсь до колег, воно стоїть першим, щоб ми змоги швидко, ефективно його пройти і завершити розгляд блоку по захисту прав дітей. І я ставлю на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (5045). І я прошу підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Отже, колеги, я ще раз запрошую всіх зайняти свої місця. Хочу нагадати ще раз, це єдине питання вчора, яке ми не встигли розглянути з блоку питань захисту прав дитини. Воно є об'єднуючим, по ньому нема жодних політичних дискусій. І я прошу підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Прошу зайняти робочі місця і підтримати. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію розгляду проект Закону 5045 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Уважно прошу взяти участь у голосуванні. Прошу підтримати. За-154 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Федорович Наталію Володимирівну. Будь ласка, пані Наталія. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, законопроект 5045 розроблено з метою забезпечення реалізації права на житло внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа за місцем взяття їх на облік. Статтею 52 Конституції України визначено, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на державу. Нині, згідно із законодавством, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на квартирний облік за місцем їх походження. При цьому діти та особи, вказаної категорії, тобто з числа внутрішньо переміщених осіб, не можуть скористатися своїм правом взяття на квартирний облік, оскільки їхнім місцем походження є тимчасово окупована територія України або район проведення АТО. Станом на 1 січня 2017 року кількість таких дітей та осіб, що є внутрішньо переміщеними особами з їх числа, становить понад тисячу 648 осіб, з них 342 особи протягом 2014-2016 років шістнадцятирічного віку та мають право на взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, але не можуть скористатися таким правом. спрямовані на забезпечення державою права згаданих дітей, які досягли шістнадцятирічного віку, бути зарахованими на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщені особи. Прийняття цього закону сприятиме посиленню правового регулювання реалізації житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які є вимушеними переселенцями за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб. Прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Спориш Іван Дмитрович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, саме сьогодні наше питання і законопроект 5045 повинен об'єднати. В нас в зв'язку із тим, що все-таки сьогодні і День вишиванки, і ми сьогодні схиляємо голову перед патріотами, перед кримськотатарським народом, я думаю, що ми повинні думати за дітей і ми повинні і дане питання повинно об'єднати весь зал. Наш Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, поданий Кабінетом Міністрів України. Законопроект розроблений з метою забезпечення реалізації права на житло внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Законопроектом пропонується передбачити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечуються позачергово житлом за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб. Є зауваження у Головного науково-експертного управління до даного законопроекту, але під час обговорення на комітеті комітет підтримав пропозицію про його прийняття за основу, оскільки питання забезпечення реалізації права на житло внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, потребують невідкладного вирішення. Комітет під час підготовки до другого читання зробить все можливе, щоб сьогоднішнє обговорення даного законопроекту, а також…

Шановні колеги, від імені комітету ми звертаємося до вас прийняти за основу цей законопроект, щоб захистити права наших дітей, які зараз змушені покинути свої домівки на сході і є внутрішньо переміщеними особами. Ми розуміємо, що діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти це саме ті вразливі категорії, які потребують нашої особливої уваги. Звертаємося до усіх фракцій, незалежно від політичного спрямування, підтримати цей законопроект і підтримати наших дітей-переселенців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чижмарь Юрій, будь ласка.

Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії. Шановні колеги, однозначно, що проблема для України є дуже велика в зв'язку із масовим переселенням осіб з території ведення військових дій. Україна налічує сьогодні понад 2 мільйони вимушених переселенців, які сьогодні стикаються… серед них, до речі, є дуже багато неповнолітніх дітей, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей-сиріт. Вони стикаються сьогодні не тільки з житловими проблемами, з проблемами харчування, і ми вчора прийняли відповідний Закон про звільнення від… харчування дітей у навчальних закладах. Вони стикаються з питанням з трудовими правами, вони стикаються з питанням майновими правами. І мені на сьогоднішній день дуже прикро те, що уряд не може прийняти цілісного комплексного законопроекту, де були б вирішені питання соціальної адаптації, трудової адаптації, освітньої адаптації, де були б вирішені їхні питання, пов'язані із реєстрацією майна, цивільним станом. А ми от такими точковими законами на два рядочки вже приймаємо майже три роки кожен тиждень якийсь один закон. Тому це є недопрацювання уряду. І фракція Радикальної партії в Верховній Раді звертає увагу уряду на те, що прийшов час прийняти комплексний законопроект, який би вирішував усі питання осіб, які вимушено переселені з місць проживання, де ведуться сьогодні військові дії. Дякую.

яка, на жаль, створена по відношенню до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з Донецької, Луганської області. Разом з тим, користуючись нагодою, хочу звернути увагу народних депутатів і урядовців на низку системних проблем в роботі органів державної влади щодо забезпечення конституційних прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, в Україні втрачений системний персоніфікований облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. фактично впроваджено протизаконне обмеження на надання дітям статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. За три роки проведення антитерористичної операції кількість дітей, яких держава визнала дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, не дивлячись дивлячись на військові дії, на збідніння сімей, зменшилося на 18 тисяч. За моєю вимогою в минулому році Міністерство соцполітики відновило облік 797 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які були безпідставно вилучені з обліку. Більше тисячі дітей-сиріт до сьогодні потребують того, щоби їхні права були захищені, і облік був відновлений. На жаль, бездіяльність призводить до того, що тисячі дітей сьогодні не отримують гарантованого державою захисту. І ще одна небезпечна тенденція. Останні роки значно скоротилася кількість дітей-сиріт, які почали виховуватися в сімейних формах виховання. Більш як вдвічі скоротилась кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу і дітей, які отримали тата і маму. Натомість кількість громадян збільшилась… Будь ласка, 30 секунд. Мельничук Іван Іванович, будь ласка. 10:24:43 МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги, мова йде про зарахування на квартирний облік та соціальний квартирний облік таких дітей, місцем прописки яких залишається окупована частина Донбасу. За існуючим законом на квартирний облік їх можна ставити лише там, тобто на тимчасово окупованих територіях. Натомість запропоновані зміни дозволять брати цих дітей на облік і в реальному регіоні проживання. Порівняно із загальною кількістю вимушених переселенців, дітей-сиріт серед них не так багато, близько півтори тисячі осіб. Проте, хочу наголосити, що це найвразливіша категорія осіб, про яких необхідно подбати державі. Без належного забезпечення гідних умов життя, без допомоги в адаптації до нового місця проживання їм надзвичайно складно реалізувати себе в житті. Разом з тим, це незамінні члени українського суспільства. І ми повинні невідкладно подбати про їх долю. Тому, слухаючи попередніх виступаючих, дуже приємно, що всі підтримують прийняття цього закону. Тому і фракція "Блоку Петра Порошенка" буде голосувати і закликає всіх за прийняття цього закону. Щиро вам вдячний. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І, колеги, зараз буде заключний виступ Романової. І я прошу всіх народних депутатів зайти в зал, приготуватись до голосування. Зараз ми перейдемо до прийняття рішення. Прошу Секретаріат Верховної Ради і голів фракцій запросити депутатів в зал. І одна хвилина, Романова, включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги! По-перше, хочеться подякувати всім тим депутатам, які вчора підтримали законопроект щодо захисту житлових прав дітей при розгляді судових спорів. Для того, щоб представник органів опіки та піклування обов'язково брав участь у судовому засіданні. А, по-друге, хочеться наголосити, що при прийнятті цього закону ми врахували, що внутрішньо переміщених осіб лише тільки сімей на сьогодні зареєстровано мільйон

Тому я закликаю всіх повернутись в зал, мобілізуватись, звичайно, проголосувати за цей потрібний законопроект і комплексно розглянути всі ці проблеми, вирішити одним законопроектом внутрішньо переміщених осіб. Щоб вони були захищені цією державою, де вони залишились і де вони продовжують жити. Дякую. Дякую. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування. Займаємо робочі місця, голосуємо. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за основу, лишень за основу, колеги. У кого можуть бути застереження, можна буде доопрацювати до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-254 Рішення прийнято. І бажаю комітету плідної роботи до другого читання. Колеги, як ми домовлялись, у нас зараз стоять теж питання включення до порядку денного. Всі питання, які пропонується включити до порядку денного, були наперед зазначені у порядку денному. Тому я сподіваюся, що фракції визначились по голосуванню, але якщо буде необхідність додаткову надати інформацію, я дам таку змогу. Отже, колеги я буду називати законопроект, а потім буду ставити на голосування. Я прошу всіх приготувати до голосувань, це лишень включення в порядок денний сесії, не до розгляду сьогодні, а тільки для того, щоб комітети могли розглядати. Перший закон. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (№ 6428). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-172 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Я ще раз ставлю на голосування проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229). І наголошую, це тільки включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. За-220 Давайте ті, які були близько, я поставлю по завершенню. Наступний, колеги. Це проект Закону про внесення зміни до статті 19 Регламенту Верховної Ради України (6281), це про скасування перерви в 12.00-12.30. Законопроект, який був поданий з ініціативи голів комітетів, і йдеться лишень включення в порядок денний сесії. Давайте змобілізуємося, ми про це вжене раз говорили, що це зможе збільшити ефективність роботи Верховної Ради України. І я прошу підтримати його включення в порядок денний сесії, тільки в порядок денний сесії. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати 6281. Прошу проголосувати. Зробимо парламент ефективнішим. За-184 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№ 6424). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-189 Рішення не прийнято. Колеги, зараз у нас стоїть блок питань, які стосуються питань охорони здоров'я і з того приводу я мав зустріч з керівництвом фракції "Блоку Петра Порошенка". Очевидно, що від фракції в найбільшій мірі залежить позиція щодо включення в порядок денний сесії і попросили, щоб дати слово по поясненню позиції найбільшої фракції, і від комітету теж. Давайте обміняємось думками, добре, добре. Від "БПП" Березенко, будь ласка, включіть мікрофон, одна хвилина, так, одна хвилина. Потім, добре, я дам всім фракціям по хвилині. Шановний головуючий, шановні колеги, дійсно, питання прийняття медичної реформи є одне з ключових, яке має розглянути Верховна Рада цього скликання. Ми повинні зробити все це настільки вдосконало, настільки виважено, щоб до нас, як до народних депутатів, не було жодного запитання від наших виборців. Ми почали цей процес прийняттям закону 2309-а доопрацьований, який проголосували в залі і сконсолідували 288 голосів. Це великий крок для автономізації наших медичних закладів, великий крок для впровадження поняття медичної послуги. Якраз ці чотири закони, які були подані Кабінетом Міністрів, повинні повинні були б розвивати і продовжувати ті, як би, перші пелюстки реформ, які ми почали і проголосували в цьому залі. Але, на жаль, на сьогодні ці закони не пройдуть через зал в такому вигляді, який є. Оскільки немає можливості внести альтернативний, ми просто завалимо включенням в порядок денний в комітетах Тому прохання від нашої фракції створити робочу групу, доопрацювати ці закони в робочій… Доопрацювати ці закони в робочій групі і як на заміну суб'єктам подання внести їх рівно через два-три тижні до 6 червня як спільні, сконсолідовані закони, які об'єднають зал і стануть в основі медичної реформи, яка здійсниться в державі Україна. Дуже дякую і прошу зараз не включати саме з таких мотивів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Березюк Олег, одна хвилина. Зволікання з медичною реформою є смертеподібне. Ця галузь української соціальної сфери і економіки є найстрашнішою і вбивчою. Запитайте у своїх родичів, знайомих, лікарів, головних лікарів, скільки щорічно помирає людей працездатного віку, чоловіків працездатного віку від інфарктів міокарда тільки тому, що не надається якісна медична допомога. Зволікання – це злочин. Тому сьогодні це має бути проголосовано. Взагалі здивовано, що фракції коаліції, фракції коаліції не можуть домовитися з Кабінетом Міністрів про те, як має це бути. Це замовлення фармакологічної мафії, яка хоче зупинити справжню реформу української медицини. Хто ще від фракцій? Шурма, "Опозиційний блок", хвилина. Потім – Ляшко, одна хвилина. І хто буде? Я дам, колеги, не турбуйтесь. Зараз Ігор Шурма, одна хвилина. 10:36:55 ШУРМА І.М. Шановні колеги! Нам на сьогоднішній день пропонується чотири законопроекти, які нібито повинні провести і забезпечити проведення реформи охорони здоров'я в Україні. Я мушу сказати, що до реформи системи охорони здоров'я вони ніякого відношення не мають. Ми вже скільки добиваємося для того, щоб коаліція представила план, стратегію, концепцію розвитку національної системи охорони здоров'я. Не чотири законопроекти, які завалять на сьогоднішній день і так бідну медицину, яка потребує, дійсно, змін, а вони взагалі на сьогоднішній день поставлять на межу виживання і тих, хто працює у закладах охорони здоров'я, і тих, людей, які приходять за цими послугами. Питання треба поставити в іншому. Ви всі, коаліція, 300 чоловік, які сьогодні намагаєтесь поділитися на опозицію і на владу, ви взяли відповідальність за стан справ в охороні здоров'я, в мене запитання до вас: скажіть, будь ласка, де є міністр охорони здоров'я? Ви всі ратуєте за те, що потрібно проводити зміни, внесіть в зал кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я і беріть відповідальність за стан справ в Україні. Дякую.

Я пропоную, щоб ми законопроекти, які стосуються охорони здоров'я, включили до порядку денного для того, щоб ми мали можливість порушити проблему катастрофічної ситуації у сфері охорони здоров'я в Україні. При розгляді цих питань запросити міністра, поставити запитання, щоб переконатися, чи володіє вона ситуацією із катастрофічними проблемами, які сьогодні охопили всю країну у цій ключовій сфері нашого життя. А після того, коли ми привернемо увагу і Кабінету Міністрів, і, власне, Верховної Ради України, перейдемо до розгляду питання і оцінки цих законопроектів, які запропоновані. Я вбачаю, що ці законопроекти внесені для того, щоб

Питання медицини, переконаний в тому, що це саме головне питання сьогодні в нашій державі. І медична реформа – це сама головна, одна із головних реформ, яку потрібно робити. І тому дуже гарно, що сьогодні весь зал звертає на це увагу. На превеликий жал, чому це відбувається з цими законопроектами? Тому що сьогодні ці закони не проходять повний курс відкритої публічної політики. після місії Пета Кокса ми повинні зрозуміти, що всі закони повинні обговорюватися на рівні громадських організацій, на рівні фахівців, медиків, а потім заходити в комітети... у Верховну Раду для того, щоб їх проголосували. Сьогодні окремими законами ми не можемо врегулювати питання медичної реформи, тому потрібно, ми повинні, ми підтримуємо про створення робочої групи і щоб ці закони проходили повний курс відкритою публічної політики і тоді зал буде консолідуватися навколо законів, які є самі головні Дякую. Отже, колеги, ми обмінялися думками. Ще Ляшко, добре, добре. Спочатку Ляшко, перепрошую, потім – Шипко. Включіть мікрофон. Олег Ляшко, Радикальна партія. Для кожного в Україні очевидно, що нам треба медична реформа реальна, а не та імітація, як пенсійна реформа, як земельна реформа, яку здійснює нинішня влада. Тому що українці помирають лише тому, що не можуть отримати вчасно медичну допомогу. Тому що, коли ти йдеш в лікарня, то ти повинен останнє винести із хати для того, щоб полікуватися чи зробити елементарну операцію. Але що в розумінні влади медична реформа? Це закриття лікарняних закладів, це скорочення, відповідно до нового Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, чисельності медичних працівників. Внаслідок цього люди будуть позбавлені можливості отримати навіть ту мінімальну лікарську допомогу, яка на сьогодні є. Тому фракція Радикальної партії, наша команда - за медичну реформу, але мета медичної має бути одна – це доступність медичної послуги і її якість. А не так, як сьогодні, механічне закриття лікарень і фактично люди позбавляються можливості лікуватися.

підтримує медичні реформи в країні, але ми підтримуємо прозорі реформи, а не кулуарні реформи. І якщо ми хочемо реформувати медицину і зробити її справедливою, то я вам хочу сказати, що досить експериментів над українським народом. Сьогодні питали, скільки зникає українців в рік. Я вам скажу: 500 за 2 роки мільйонник уходить. Треба медична реформа, треба справедливість і для лікарів, і для пацієнтів, але не так, що ми вносимо – і ніхто не знає, і на комітеті не розглядалось. Ми за те, щоб створити робочу групу, ми за те, щоб вислухати всіх фахівців. І ми за те, щоб за те, щоб експерименти над українським народом не проводились. За чесну, прозору медичну реформу виступає група фракції "Відродження". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ми обмінялися думками по реформі системи охорони здоров'я. І, я переконаний, це одна з найважливіших реформ, яка стоїть на порядку денному української держави. І я підтримую ті ініціативи, які подав уряд і подала виконуюча обов'язки міністра. Але, звичайно, що зал має зараз визначитись голосуванням, а потім будемо думати, як рухатись далі. Отже, я ставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії, лишень включення, проекту Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327 і 6327-1). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії, лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, будь ласка.

За-164 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в АТО та забезпечують її проведення (6328 і 6328-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії, лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-191 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (6329, 6329-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуєм.

За-164 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (6347 і 6347-1). Прошу підтримати. Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Голосуєм. За-183 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про лікарські засоби (2162). Хто підтримує включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати.

За-204 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про організацію медичного обслуговування населення в Україні (4456). Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії.

Це ми вже завершили блок охорони здоров'я, а тут останні три питання, вони вже з інших сфер. Отже, прошу підтримати включення в порядок денний сесії 6160. Прошу проголосувати.

Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо відокремлення діяльності суб'єктів природних монополій від діяльності на суміжних ринках) (№ 6265). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати. За-166 Рішення не прийняте. І останній. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (№ 6150). Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-199 Рішення не прийнято. І, колеги, ми мали один законопроект, в якому нам буквально кілька голосів не вистачало. Це є проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. І це вже буде останнє наше голосування в цьому блоці. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Прошу приготуватись до голосування. Нам не вистачило кілька голосів. І я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229). Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Давайте проведемо хоч одне позитивне голосування. Прошу підтримати, голосуємо. За-214 Давайте ще раз поставлю, колеги. Але це буде останній раз. Отже, я ставлю ще раз на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229). Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Колеги, давайте. У нас цей блок сьогодні важко пішов. У нас наступний тиждень буде пленарний. Я думаю, що ми більш підготовлено підійдемо до цих питань. Колеги, завершили даний блок. Наступний у нас буде проект Постанови (5350). Але перед тим я маю зачитати звернення, яке надійшло в президію про вимогу депутатських фракцій на оголошення перерви. Від фракції Радикальної партії, Олег, яка друга фракція? І "Самопомочі", і вони готові замінити

Наша команда, фракція Радикальної партії, ми хочемо звернути увагу громадян України на нову аферу, яку готує Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. Як ви пам'ятаєте, після того, коли більше місяця тому НКРЕКП запровадила абонплату за газові лічильники, фактично щоб кожна українська сім'я платила газовим олігархам – Фірташу, Льовочкіну і Бойку десятки мільярдів щороку в їхні кишені, піднялись мільйони людей. Ми разом усі з вами добилися і це рішення було скасоване. готує нове рішення знову про запровадження абонплати. Ми вимагаємо від уряду, від НКРЕКП прибрати свої брудні руки від кишень українців. Досить грабувати людей! Ми вимагаємо повернути під державне управління державні і народні газорозподільчі мережі, якими впродовж багатьох років безплатно, наголошую, державною власністю користуються олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко. За ці гроші вони фінансують антиукраїнську діяльність в Україні, за ці гроші вони фінансують сепарський

за корупційну змову між нинішньою владою і олігархами Фірташем, Льовочкіним і Бойком. Ми вимагаємо від уряду негайно прийняти рішення повернути в державне управління газорозподільчі мережі, які належать державі, які належать українському народу. Досить, щоб олігархи, які при Януковичі набивали кишені і сьогодні продовжують робити те саме. До речі, в Оболонському суді Києва сьогодні триває розгляд справи про державну зраду Президента Януковича. У мене просте питання: а чому тільки Януковича судять? А чому Бойка, який півмільярда А чому гауляйтера Януковича Льовочкіна, який причетний до злочинів банди Януковича, не судять? Чому вони сидять в парламенті, а Янукович у бігах? Я вважаю, що це несправедливо. Тому вчора я підписав звернення до Президента Сполучених Штатів, до Європейської комісії про запровадження персональних санкцій проти Льовочкіна і Бойка, які є стовпами режиму Януковича, які несуть відповідальність за вбивства людей на Майдані, за розв'язання війни в Україні. Льовочкін, Бойко і Фірташ повинні відповідати так само, як і Янукович. І ми цього доб'ємося. Колеги, наступне питання в порядку денному, це є проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (№ 5350). Зараз я поставлю на голосування розгляд за скороченою процедурою. Прошу зайти в зал, прошу зайняти робочі місця. І, колеги, принагідно хочу повідомити, що сьогодні день народження в нашого колеги Наталії Юріївни Королевської. Привітаємо колегу. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою проекту Постанови 5350. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-174 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бурбака Максима Юрійовича. Важливе, одне з принципових на сьогодні питань, будь ласка. 10:55:44 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги! До вашого розгляду пропонується проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (№ 5350). Метою і завданням прийняття постанови є запровадження персональних санкцій щодо осіб, які створюють реальні потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності. Постановою пропонується. Перше. Схвалити на внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій за створення реальних, потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності. Друге. Після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій, Міністерству закордонних справ поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження аналогічних санкцій. Третє. Запропонувати Раді національної безпеки і оборони України розробити порядок забезпечення застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Ця постанова стосується Президента-втікача Януковича та ряду колишніх чиновників з його найближчого оточення, які зараз майже в повному складі причаїлися в Росії, в країні, чиї найманці вбивають наших хлопців. Вказані особи причетні до кривавого розгону мирних мітингувальників та їх розстрілу під час Революції Гідності і на даний час оголошені в міжнародні та міждержавні розшуки, оскільки переховуються від органів досудового розслідування. Я підтримую ініціативу наших колег з Радикальної партії щодо застосування персональних санкцій для найближчого оточення Януковича. І сьогодні, коли відбувається суд над Президентом, який зрадив державу, нам в залі треба підтримати цю постанову, врешті-решт, вводити персональні санкції проти оточення Януковича. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується представник Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінник, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги, вітаю вас зі святами! Ви знаєте, дійсно, питання застосування санкцій до Януковича Януковича та його оточення, яке здійснило вбивство на Майдані, яке здійснило, забезпечило окупацію окремих територій, які до сьогодні фінансують терористичну діяльність, воно, напевно, в певній мірі перезріло і, в даному випадку, це є відповідальність Верховної Ради. Зверніть, колеги, увагу на те, що інші органи державної влади вже набагато б і далі просунулися в питані покарання Януковича, і його оточення. Сьогодні триває процес, державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура під керівництвом Юрія Луценка про засудження Януковича за державну зраду. Вже півтора мільярда доларів Януковича, грошей, знаходяться в державному бюджеті, що було забезпечено Генеральною прокуратурою. Але Верховна Рада наразі, мені здається, в даному випадку досить суттєво відстає. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми, принаймні частково, зможемо цю ситуацію виправити. Ми пропонуємо прийняти проект Постанови про застосування персональних економічних санкцій по відношенню до низки осіб, які входять в найближче оточення Януковича. Комітет на своєму засіданні це питання розглядав, майже одностайно, за виключенням саме пана Льовочкіна, який є представником злочинного режиму, підтримали цю ідею, запропоновану колегами по парламенту. Тому пропонуємо зараз розглянути цей проект постанови, прийняти його в цілому. Після того Рада національної безпеки буде мати законні підстави на підставі Закону про санкції застосовувати цю політику, який буде введено потім рішенням… указом Президента Порошенка. Я сподіваюсь, нарешті, коли-небудь відповідних осіб не пустять в країни Європи, заблокують чергову віллу в Монако. І воно, знаєте, по-тихеньку, по-тихеньку ми відновимо справедливість, і всі отримають

Висоцький Сергій, "Народний фронт", включіть мікрофон, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Треба сказати, що цей законопроект демократичні фракції парламенту намагаються прийняти вже не перший місяць. Як ми знаємо, як ви всі знаєте, всі, майже всі проукраїнські демократичні патріотичні фракції нашої Верховної Ради підписали цей законопроект, голови цих фракцій. Мені здається, що коли ми бачимо ті події, які відбуваються в Україні, коли ми бачимо, що інколи у нас бракує політичної волі щодо переслідування людей з банди Януковича та людей, які відповідальні за агресію Росії, які допомагали Росії у відторгненні Криму, відторгненні Донбасу, у війні проти Росії, на совість яких 10 тисяч життів українців. Коли дехто та деякі гілки влади можуть бути пасивними, коли тільки за три роки Генеральна прокуратура розслідує, слава Богу і спасибі Юрію Віталійовичу Луценко, що розслідує та довела та довела до суду діло проти Януковича. Верховна Рада як політичний найвищий орган держави, Верховна Рада, яка є в парламентсько-президентській республіці найвищим політичним органом, повинна сказати свою політичну позицію по переслідуванню банди Януковича, по переслідуванню тих людей, які допомагали Путіну у війні проти України. Це сьогодні вирішується наше обличчя. Ми повинні доказати українському народу, що ми можемо приймати відповідальні політичні рішення, що ми можемо консолідуватися заради справедливості та притягнення Януковича та його банди до відповідальності. Тому я призиваю всіх голосувати "за", тільки за цю постанову! Давайте дамо поштовх до переслідування не тільки Януковича, а й Іванющенка, а й Клименка та усіх інших покидьків, які грабували нашу державу за минулого режиму. Дякую вам. Дякую. Від Радикальної партії Андрій Лозовий. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Давня, усім відома мудрість про те, що відсутність покарання за злочини породжує нові злочини. Ми, шановні громадяни, бачили, як злочинці режиму Януковича, ті, які несуть відповідальність за кров, пролиту під час Майдану – це Льовочкін, це Бойко, це Вілкул, це Скорик – замість того, щоб сидіти у тюрмі, сидять, на жаль, у цьому залі і ганьблять український парламент. Ми бачимо усі, які наслідки того, що ці особи не отримали покарання. Ми це все бачили 9 травня, коли вони наймали "тітушечні армії", коли вони паразитували на почуттях частини населення похилого віку і були побиті, в тому числі герої цієї війни, була спаскуджена – вибачте! – пам'ять про тих людей, які воювали під час Другої світової війни, а ті люди, для яких цей день свято, їм і свято зіпсували цією ганьбою, цією провокацією, якою займалися вони в Дніпрі, в Одесі, тут, в Києві. Прізвища цих людей загальновідомі – це Бойко, це Льовочкін, це Вілкул, це і Скорик. І що ми зараз бачимо? Йде четвертий рік війни – жодного покарання ці злочинці так і не отримали. Вони продовжують тут виконувати план Кремля, вони займаються у відкриту – наголошую: підривною антиукраїнською діяльністю. Вони через свій сепарський рупор "Інтер" задурюють людям голови, через "Страна.IN.UA", через інші брехливі сайти намагаються маніпулювати свідомістю. Вони сьогодні виконують завдання Путіна тут, вони виконують завдання у Кремля тут. От іде пан Скорик, він у тюрмі має сидіти разом з Льовочкіним, з Бойком, Фірташем, з Вілкулом, тому що ці особи конкретно отут зараз Скорик причетний, і Генеральний прокурор Луценко заявляв про це, але через те, що Скорик голосує разом із більшістю, він уникає покарання. Дозвольте завершити, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тридцять секунд, будь ласка. Ми зараз бачили, шановні колеги, як всі ці регіоналівські недобитки ще мають наглість просити, що ще їм слово дайте їм відповісти. Так от, я наголошую, 7 вересня минулого року Генеральний прокурор Юрій Луценко зробив заяву, що є докази причетності Скорика до побиття журналістів і активістів Євромайдану в Одесі 23 лютого. Поніс Скорик якусь відповідальність? Ні, тому що голосує разом із більшістю, голосує за драконівські Луценкові зміни о Кримінально-процесуального кодексу. Такі злочинці як Скорик, як Льовочкін, як Бойко, як Вілкул повинні... Дякую. Одна хвилина репліка, Скорик. Дуже дякую. Шановні народні депутати, шановні громадяни України, ви знаєте, я хочу звернутися до всіх присутніх з тим, щоб ми припинили я вважаю, що навіть з трибуни Верховної Ради, навіть народні депутати не повинні казати неправду. Я думаю, що народні депутати, які зібралися в цьому залі, головна їх задача – це об'єднати суспільство. Якщо ми постійно будемо шукати неіснуючих ворогів в середині нашого суспільства, якщо ми не будемо робити кроки стосовно того, щоб дійсно Україна стала дійсно єдиною, щоб в Україні дійсно працював закон один для всіх, не один – для коаліції, а інший – для опозиції, коли на опозицію здійснюється постійний тиск і переслідування, а один для всіх. Я вважаю, що тоді Україна, справді, буде єдина, тоді Україна поверне собі територіальну цілісність, тоді Україна поверне собі дійсно реально економічну та політичну незалежність. Дякую за увагу. шановні колеги, я хотів би, перш за все, сказати, що ми повинні працювати в правовому полі. Для тих, хто готував цей проект проект постанови, хочу відправити до Закону 1644 про санкції. Частина друга статті 1 цього закону передбачає, що відносно громадян своїх, України, ніхто не має права вводити санкції персонального характеру. Почитайте, там написано, і на російській мові прочитайте закон цей, і прочитайте на українській мові. А тому те, що тут вноситься, ну, просто диву даєшся: вносять, доводять себе чуть не енурезу стоя, звинувачуючи людей – в чому? без наявності вироку. Я вам скажу, такий гавкіт відносно своїх громадян, який сьогодні видається в цьому залі, в цей День вишиванки, якраз і свідчить про те, що ганебна ідеологія, яка покладена в основу діяльності фронтовиків по розколу нації… Підіть на вулицю гляньте на бідних православних, які моляться і за наше здоров'я, і за те, щоб у нас була нація. А ми що маємо? І тому я хотів би, щоб ми дивилися в букви закону, щоб ми працювали в правовому полі. через два виступи відбудеться голосування. Три виступи, так. Але за 5 хвилин відбудеться голосування, і прошу запрошувати депутатів в зал, приготуватись до голосування. Зараз Пастух Тарас Тимофійович. Соболєв Єгор. "Самопоміч" вітає готовність більшості депутатів Верховної Ради запровадити персональні санкції до оточення Януковича на четвертий рік після його втечі. Ми вважаємо, що дуже важливо йти далі. По-перше, додати до цього списку перелік тих людей Януковича, які грали при ньому важливу роль і продовжують грати її зараз. Ми говоримо про таких представників команди Януковича, як Олександр Вілкул або Геннадій Кернес. Про таких лідерів команди Януковича, як Сергій Льовочкін, як Віктор Медведчук, як Рінат Ахметов. Вони мають бути в цьому списку. Друге. Парламент має бути послідовним і йти далі. Ми досі не визнали "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями. Це рішення має бути прийнято, бо це – виклик сьогоднішнього дня, це проблема прокуратури сьогоднішнього дня, це проблема судів сьогоднішнього дня. Закон про терористичні організації має бути ухвалений нами якомога швидше. І третє. Окупація, війна, яка була розв'язана тими людьми, хто втік, і тими людьми, хто залишився, підтримана має теж знайти рішення в цьому залі. Окуповані території ми маємо визнати окупованими, а агресора – країну, яка напала на нашу землю – агресором. Ми вітаємо початок руху парламенту по цьому шляху. Олексій Гончаренко, фракція "Блоку Петра Порошенка". Фракція "Блоку Петра Порошенка" завжди підтримувала, вимагала і робила все можливе задля того, щоб переслідувати тих, хто приніс біду на українську землю, всіх тих, хто винен в тисячах смертей українців, всіх тих, хто винен в тому, що сьогодні анексований Крим, який ми сьогодні згадуємо в річницю депортації кримськотатарського народу, в якому знищують українців, кримських татар – всіх тих, хто опирається політиці Сталіна і Путіна, яку він сьогодні провадить – всіх тих, хто винен в тому, що відбувається на Донбасі. Днями Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо персональних санкцій щодо більш, ніж тисячі фізичних і юридичних осіб Росії. Але, крім зовнішнього ворога, набагато більш… навіть можна сказати, небезпечним є внутрішній ворог. І Янукович з його найближчим оточенням – це ті вороги України, які мають понести покарання за свою діяльність. Тому ми вважаємо, що цей список може бути розширений,

щоби понесли відповідальність всі ті, хто винен в тому, що сьогодні відбувається в Україні, ми маємо підтримати це рішення і ввести персональні санкції проти Януковича, Іванющенка, Клюєва і інших поплічників, які зробили можливим ту біду, яка сьогодні відбувається в Україні. Я прошу всіх підтримати це рішення. Свій вирок народ України вже дав давно, Будь ласка, Сергій Соболєв, одна хвилина. 11:12:41 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я одразу почну з того, фракція "Батьківщина" підтримає цей проект постанови. Але нас дивує одне. Не пройшло і три роки, як РНБО і Президент "розродилися" санкціями проти російських компаній, банків, які фінансували терор проти України. Не пройшло і три роки, як тепер парламент буде рекомендувати РНБО і Президенту розглянути персональні санкції. Тому без сумніву підтримуючи це рішення, ми вважаємо, що цей список повинен бути однозначно розширений. І коли Генеральна прокуратура умисно пропустила терміни оскарження по Юрію Іванющенку, який тепер спокійно гуляє по Монако, ми повинні це включити. Коли Ахметов спокійно гуляє по всьому світу і по Україні, ми повинні це включити. І ми повинні за це проголосувати. Дякую.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 проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, Національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (№ 5350). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Запровадимо санкції проти оточення Януковича! Колеги, прошу підтримати.

Колеги, я зараз поставлю на повернення. І я прошу змобілізуватись. Зараз я поставлю пропозицію повернутись до розгляду 5350. колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови 5350 про заходи захисту національних інтересів, Національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, за пропозицію повернутись до 5350. Прошу змобілізуватись і проголосувати. Голосуємо! Прошу підтримати.

Колеги, бачу, заходять люди, давайте ще раз поставлю. Будь ласка, запросіть в зал депутатів. Запросіть депутатів в зал. Отже, колеги, я ставлю ще раз на голосування пропозицію, бо я не до кінця розумію логіку тих, хто не голосує, пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, Національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (№ 5350). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За повернення зараз, за повернення. Прошу проголосувати. За-206 На жаль, голосів нема. Постанова відхилена. я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом запровадити санкції проти найвищого керівництва Януковича, які знищували нас усіх українських громадян і які і які організовували війну проти України, я цього не розумію як голова парламенту. Колеги, доопрацюємо, будемо давати новий варіант. Колеги, переходимо до питання блоку аграрної політики, блок, який довго готувався комітетом. І, колеги, я прошу не розходитись, бо перше питання, яке пропонується комітетом, є дуже коротким питанням, жодних правок немає, я прошу лишатись на місцях. І ми переходимо до розгляду першого питання блоку аграрної політики. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (№4570) (це друге читання). І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики Бакуменка Олександра Борисовича. Будь ласка. 11:18:34 БАКУМЕНКО О.Б. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! 21 лютого Верховною Радою України прийнято в першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (реєстраційний номер 4570, від 04.05.2016 року). Під час доопрацювання комітетом законопроекту до другого читання за відведеним Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" час до законопроекту не надійшло жодної пропозиції та поправки. Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув даний законопроект на своєму засіданні 14 березня і рекомендував Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому як закон. Даний законопроект є суто технічний та усуває правову колізію в тлумаченні окремих законодавчих термінів. Законопроектом передбачається приведення окремих положень Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" у відповідність до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Це надасть можливість сільськогосподарським товаровиробника рибної галузі користуватися можливістю страхового захисту своїх майнових інтересів у разі настання страхових випадків та забезпечить підтримку стабільності фінансового становища товаровиробників у разі загибелі, знищення, втрати або пошкодження застрахованого майна внаслідок будь-яких несприятливих подій. Враховуючи зазначене, прошу підтримати проект Закону реєстраційний номер 4570 у другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, нема жодної правки до даного закону. Я прошу усіх зайти в зал, прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Я прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування, ми фактично відразу переходимо до прийняття рішення, тут немає жодної правки. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (номер 4570) в другому читанні та в цілому. Колеги, прошу… Не ставте ще, не всі є на місцях, не всі ще готові голосувати. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, ми переходимо до прийняття рішення закону в другому читанні. Займіть свої місця, ми переходимо до голосування. Отже, 4570 в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, це є узгоджений законопроект, прошу підтримати, Прошу підтримати, голосуємо. За-237 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Наступне питання, одне з найважливіших, власне, в блоці аграрної політики – 0906, до якого ми дуже довго йшли, і сьогодні ми зможемо його розглянути. Воно є масштабне, але, я сподіваюся, ми зможемо його розглянути і прийняти рішення. Це є проект Закону про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики Юрчишина Петра Васильовича, будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується, підготовлений до повторного другого читання, проект Закону України про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин (реєстраційний номер 0906), схвалений Комітетом аграрної політики та земельних відносин. На сьогодні існує, щонайменше, три серйозні причини, чому в Україні вкрай необхідний цей закон? По-перше, необхідно захистити споживачів від небезпечних харчових продуктів. Нині існуюча система контролю безпечності і харчових продуктів та кормів є неефективною. Про це свідчать масові харчові отруєння наших співгромадян, в тому числі дітей, які мали місце останнім часом. Тож прийняття цього законопроекту вирішить дану проблему. По-друге, прийняття законопроекту 0906 дозволить досягти суттєвого прогресу у виконанні наших зобов'язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом. По-третє, прийняття законопроекту дозволить побудувати систему контролю безпечності харчових продуктів і кормів, яка буде еквівалентною європейській системі. Це дозволить зняти обмеження на експорт вітчизняних харчових продуктів та кормів до Європейського Союзу, а отже, і розширить експортні можливості українському товаровиробнику. З огляду на це, головне досягнення законопроекту полягає якраз і в тім, що він дозволить побудувати європейську систему контролю, яка захистить кожного споживача від небезпечного харчового продукту. А також створить додатковий стимул для розвитку агропромислового комплексу. Саме законопроект цей побудовано на таких засадах: функції з організації державного контролю об'єднуються в межах одного компетентного органу Держпродспоживслужби. Державний контроль охоплює весь харчовий ланцюг і діє за принципом "від лану – до столу". Контроль є ризик орієнтовним, потужність, діяльність яких є більш ризиковою, перевіряється частіше і навпаки. Тож під час доопрацювання даного законопроекту внесено і розглянуто 313 поправок, з них враховано 111, враховано редакційно

Тож хочу окремо наголосити, що цей законопроект отримав позитивну оцінку представництва Євросоюзу в Україні. Він також підтримується Міністерством аграрної політики, Державною продовольчою службою України. Тож доопрацьований законопроект розглянуто на засіданні комітету і рекомендовано Верховній Раді України прийняти в повторному другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. Ми йдемо по поправкам, шановна пані Кужель. Рухаємося, як доповіли представники комітету, майже всі поправки враховані, і ми йдемо тільки по неврахованим поправкам. 9-а, Левченко, наполягаєте? 9-а! Будь ласка, мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Найбільше зауваження до цього законопроекту викликає нововведення щодо можливості центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, надавати юридичним та фізичним особам приватного права повноваження здійснення окремих заходів державного контролю. Такий підхід містить великі корупційні ризики і може призвести до свавілля та суперечить монополії держави на здійснення владних функцій. Я думаю, що це є пряме порушення Конституції, де чітко прописано, хто у нас займається, власне кажучи, в Україні держав… функціями держави. Ви знаєте, це ще один приклад того, як в цій залі ця каденція Верховної Ради з кожним новим законопроектом

Багато дуже поправок. Голосуємо, будь ласка. (Шум у залі) Я не можу, Олександра Володимирівна! У нас іде 9 поправка, і ми зараз ставимо її на голосування за наполяганням Левченка. Будь ласка, голосуємо. всі бачать, що комітет цю поправку відхилив, тому Левченко взяв… 11:28:35 За-84 Не підтримала її зала. 19-а, Бакуленко, не наполягає. Ми рухаємося далі. Буде поправка – скажете. Зараз немає по Регламенту вашого слова. Наступна поправка – 70-а, Левченка. Наполягаєте? Будь ласка! Я оголосила зараз Левченка – 70-у, потім повернусь до вас, до тої, що наполягаєте ви. Будь ласка, 70-а, Левченко. 11:28:54 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Пані головуюча, мова йде про 38 зараз поправку, 38-у. В таблиці написано, що вона врахована частково, насправді, вона взагалі не врахована. Справа в тому, що положення законопроекту щодо можливості здійснювати державних контроль уповноваженими особами приватного права є такими, що суперечать Конституції України та містять значні корупційні ризики. Зі змісту статей 5 та 19 Конституції України випливає, що влада здійснюється народом безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У той же час органи державної влади та органи місцевого самоврядування і їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України. Таким чином Конституцією України не передбачено право здійснювати державний контроль особами приватно права – те, що пропонується в цьому законопроекті. Тому я ще раз прошу цю залу прислухатися до голосу розуму і не приватизовувати державу, тим, чим ви займаєтесь останні два року. Прошу підтримати свою поправку. Дякую.

Немає голосів. Олександра Володимирівна, яку ви хотіли поправку? Будь ласка, мікрофон пані Кужель увімкніть. Поправка 32. Олександра Кужель, "Батьківщина". Я хочу використати своє право, я подала дуже багато поправок, і подякувати комітет, і показати приклад. Якщо ви хочете доопрацювати законопроект – ви працюєте, а не хотіли протягнути законопроект через коліно, який мав дійсно корупційні ризики. В даному випадку практично всі наші правки відпрацьовані. Ми зняли корупційні ризики і виписали систему, яка дуже необхідна, державного контролю ветеринарної служби і щоб наші, хто виготовляє продукти харчування, мали змогу

тільки тим депутатам, чиї поправки не враховані. Чиї враховані, не має такого права, або тим, хто ставить на підтвердження. Далі в нас йде поправка номер 70, народного депутата Левченка. Ви наполягаєте? Будь ласка, мікрофон пану Левченку. Левченко, "Свобода". 223 округ, місто Київ. От знову я змушений привернути увагу, я бачу, що зала майже не слухає, то я привертаю увагу наших радіослухачів і телеглядачів до того, що зараз відбувається у Верховній Раді. Зараз пропонують одну з функцій держави – те, що стосується відповідного контролю, - передати особам приватного права. По суті, це черговий крок до приватизації держави. У нас вже такі кроки зроблені в багатьох сферах. Я бачу, що з кожним новим законопроектом ці сфери розширюються. Замість того, щоб виконувати безпосередньо свої функції, замість того, щоб працювати на покращання життя більшості українців, влада просто відмовляється від своїх повноважень і займається елементарною клептократією. Я прошу поставити цю поправку так само, будь ласка, і прошу підтримати цю поправку. Тому що неприпустимо, і я наголошую ще раз, це є порушення Конституції, коли пропонується передавати функції держави особам приватного права. Це заборонено згідно української, поки що діючої, Конституції. Дякую. Шановні колеги, зараз ставимо на голосування поправку 70, пана Левченка. Комітет її відхилив. Олександра Володимирівна, я не можу вам дати слова. Ну, комітет її відхилив. Будь ласка, зала визначається.

власне кажучи, до голосу разуму і до законності. Я хотів би… Я зараз оголошу низку поправок з тої самої тематики. Пані Ірино! Пані Ірино, я оголошую низку поправок з тої самої тематики, з тої самої тематики, щоб одним голосуванням їх поставити. Так що прошу дати мені, якщо трішки час збільшиться, я прошу дати на хвилинку більше. Тобто мова йде про поправку номер 108, поправка 110, поправка 114, поправка 132, поправка 155 і поправка 240. 240, 241,

311, 450, 451. Прошу оці поправки всі поставити і прошу за них проголосувати. Ще раз наголошую чому. Вони стосуються дотримання Конституції України, що не має права Верховна Рада делегувати особам приватного права функції держави. Особливо в такій чутливій сфері як контроль якості харчової продукції та ветеринарної медицини. Прошу підтримати мої поправки. Шановний колего, я хочу вам за конструктивну позицію подякувати. Дуже дякую. І ми ідемо зараз за пропозицією народного депутата Левченка, який подав низку поправок до законопроекту, які були відхилені або частково враховані комітетом, на його прохання. Колеги, отже хто за 108-у поправку, прошу проголосувати. Комітет її відхилив.

Наступна 114-а поправка народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Прошу визначитися. 11:36:22 Наступна 155 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Прошу визначитися. Наступна 155 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Прошу визначитися. 11:36:57 Колеги, наступна 240 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Прошу визначитися.

155 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Прошу визначитися. Наступна 241 поправка народного депутата Левченка, яку відхилив комітет. І я прошу визначитися. наступна 240 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Прошу визначитися.

Наступна 261 поправка, комітет її відхилив. Це народного депутата Левченка. Прошу визначитися. Наступна. 132 поправка народного депутата Левченка, комітет її відхилив, прошу визначитися. Наступна: 311 поправка народного депутата Левченка. Прошу визначитись. Комітет її відхилив.

І остання поправка. 451-а народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Але я прошу визначитись сесійну залу.

Шановний пане Юрію, не набрали ваші поправки перераховані необхідної кількості голосів. Разом з тим, ми щиро дякуємо вам за активну законотворчу діяльність, таке ретельне вивчення всіх законопроектів і конструктивну сьогодні позицію. Шановні колеги! Чи є ще народні депутати, які внесли поправки і наполягають на тому,

Я би просто хотів зазначити перед тим, як будемо виходити до голосування в цілому за цей законопроект. Я сподіваюсь, що ці депутати, які зараз зокрема голосували за мої поправки по цій тематиці. Окремо, знаєте, я, от, дивлюсь, тут вся зала майже у вишиванках. Так, всі вдягнули вишиванки, всі – такі великі патріоти. Але при цьому минулу постанову по Януковичу провалили. От, питання, а для чого ці вишиванки вдягати? Може, треба тоді ці вишиванки з таки людей знімати? А тепер пропонується приватизація держави, подальша приватизація держави. Знаєте, товариство, це абсолютно непримустимі речі. Це порушення Конституції. І я шкодую, що більше ніж 50 депутатів в цій Верховній Раді навіть це все, навіть не слухають, ну лише десь людей 50 максимум. Тому я звертаюся до наших виборців, які нас дивляться, слухають. Будь ласка, люди добрі, дивіться, слухайте і робіть висновки з того, що відбувається в цьому тераріумі. Дякую. Дякую. Зараз, хвилиночку, я маю йти по Регламенту. Левченко наполягає на тому, щоб зала проголосувала за поправку 470, яку комітет відхилив. Прошу визначитися. І нагадаю, що залі, що головуючий може ставити і давати мікрофон, слово згідно статті 122 тільки тим депутатам, чиї поправки відхилені. У вас є відхилені поправки? Немає поправок відхилених. Тому тільки Левченко і, будь ласка, повертайтесь до сесійної зали всі колеги, ми будемо приймати законопроект у другому читанні. Вам дамо слово заключне. Будь ласка, 470 поправка. Прошу вас, колеги. Зараз 470 поправка Левченка. Не набрала необхідної кількості. 464-а. Пані Кужель наполягає, вона була врахована частково. Будь ласка, мікрофон пані Кужель. 11:42:35 КУЖЕЛЬ О.В. Дякую, пані головуюча. Я хочу сказати, що взяла цю правку не для того, щоб голосувати її, а для того, щоб дати відповідь нашим слухачам. На жаль, деякі депутати не знають європейської норми. У всіх країнах Європи передбачено державою делегування своїх повноважень самоврядним організаціям. І якщо наша держава теж почне не все на себе забирати, контроль, а довіряти об'єднанням, наприклад, тваринників, об'єднанням лікарів, об'єднанням вчителів і більше повноважень, контролю давати їм, зберігаючи зверху державний контроль, ми будемо мати з вами більш якісну продукцію. Цей законопроект не порушує

Дякую вам. Отже, шановні колеги, обговорення завершене. ми через хвилину переходимо до голосування. Я прошу всіх народних депутатів зайти в зал. Прошу секретаріат Верховної Ради і голів фракцій запросити депутатів в зал. А зараз, до заключного слова, я запрошую голову підкомітету Юрчишина Петра Васильовича, будь ласка, одна хвилина. 11:44:00 ЮРЧИШИН П.В. Шановний народний депутате Левченко, до вашої уваги, на ваше запитання. Я відвідав 10 днів тому назад Єврокомісію. Всі представники Єврокомісії сказали: ви хочете до нас, зробіть так, як у нас. Ми сьогодні повинні виконати норми Євросоюзу. Тепер скажіть, ви за бізнес і наближення його до Європи чи проти? Левченко, я хочу сказати, ви неуважно слухали. Повірте, я вам скажу, ви відповідаєте на всі запитання так і всюди так працюєте, і в цьому розумієтесь. Дякую. Колеги, прошу приготуватись до голосування, Прошу зайти в зал. Поки депутати заходять, репліка Левченка, його було прізвище згадане. Будь ласка, займаємо робочі місця, колеги, заходьте в зал. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Тут згадували моє прізвище. Шановний пане доповідаючий, коли ви згадуєте і коли часто в цій залі згадується практика Західної Європи, по-перше, ви не змішуйте все до однієї купи, тому що в Західній Європі дуже багато різних країн і дуже багато різних систем, і вони не однакові. І є повністю державні в цьому контексті і саме в цій галузі, повністю державна система, є з приватним правом, погоджуюсь. Але коли ви говорите про суб'єктів приватного права в Україні, в Україні, де не де не працюють суди, де не працює правоохоронна система в Україні, в нашій сьогоднішній державі передавати функції держави приватникам, вибачте, будь ласка, це просто маячня, це абсолютно неприпустимо тому що наслідком таких речей ми бачимо, що сьогодні українець лишається все більше і більше незахищеним. переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону України про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-251 Закон прийнятий. Рішення прийняте. Наступний закон у порядку денному це є проект закону, це вже блок першого читання, я хочу нагадати. наступний це проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-170 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра інфраструктури Довганя Віктора Миколайовича.

Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! На ваш розгляд виноситься проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" (реєстраційний номер 4638). Законопроект розроблено з метою врегулювання процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження, радіотехнічного забезпечення, що належить підрозділам об'єднаної цивільної військової системи організації повітряного руху України. Їх використання цих земельних ділянок в інтересах дасть змогу суттєво заощадити час та державні кошти на розміщення необхідних технічних засобів в разі відповідного погодження з Міністерством оборони. Прийняття проекту Закону дасть змогу за погодження з Міноборони, використовувати землі для розміщення цих засобів зв'язку, навігації та спостереження, що належать підрозділам об'єднаної цивільної військової системи, а також сприятиме створенню системи тісної взаємодії підрозділів Міністерства оборони в частині організації використання повітряного простору як в мирний так і в особливий період. Враховуючи вище зазначене вітаю вас з Днем вишиванки, прошу підтримати даний проект Закону. Дякую. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініч Олег Іванович, будь ласка. Шановні колеги! Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 14 червня 2016 року розглянув законопроект про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оброни" (щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок) та відзначає наступне: законопроект надає можливість використовувати земельні ділянки Збройних Сил України для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження, підрозділами об'єднаної цивільної військової системи організації повітряного Такі норми є логічними, адже розміщення таких об'єктів не порушує режим використання земель оборони. В той же час є певні питання до механізму реалізації законопроекту. Так законопроект пропонує встановити, що розміщення вище вказаних об'єктів необхідно буде погоджувати із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Про те, які саме органи маються на увазі законопроект не визначає? Якщо це органи місцевого самоврядування, то не зрозуміло це буде сільська, районна чи обласна рада? Те ж саме стосується місцевих органів виконавчої влади. Що мається на увазі: районна чи обласна державна адміністрація? Крім того, виникає питання, чи є такі положення взагалі необхідними? Тому комітет рекомендує прийняти законопроект за основу, а усі висловлені зауваження виправити на другому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

Сергій Володимирович, будь ласка, включіть мікрофон. В ньому передбачені прості зміни, покликані посили обороноздатність України. Нагадую, що військові частини Збройних Сил України, військово-навчальні заклади, підприємства та інші об'єкти Збройних Сил, розташовані за землях оборони, спеціально відведених від потреба військових територій. Згідно із запропонованими змінами на землях оборони можна буде розміщувати обладнання навігації, зв’язку та спостереження, які використовують підрозділи об'єднаної цивільно-військової організації повітряного руху України. Це та організація, що впорядковує польоти як цивільних, так і військових суден у повітряному просторі України. В період окупації та терористичної загрози технічна співпраця підрозділів організації повітряного руху буде посилювати обороноздатність України. Тому розміщення таких систем на території відповідальних військових об'єктів виглядає слушним та перспективним. Фракція "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати запропонований законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Тетяна Острікова передає слово Семенусі. Будь ласка, включіть мікрофон. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, в цілому погоджуюсь з ідеєю цього законопроекту, який спрямований на внормування процесів розміщення засобів зв’язку у навігації та спостереження радіотехнічного забезпечення на землях оборони. Але є низка суттєвих зауважень, і ми закликаємо проголосувати лише у першому читанні. Чому? По-перше, у законопроекті чітко не конкретизовано, у якому випадку питання використання земельних ділянок для зазначених завдань буде погоджуватися з місцевими органами виконавчої влади, а коли – з органами місцевого самоврядування. Також слід зазначити, з яким саме місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування буде погоджуватися дане питання. Не запропоновано внесення аналогічних за замістом змін до законів, які регулюють діяльність відповідних місцевих органів. Більше того, ми не виключаємо, що саме, наприклад, в деяких окремих районах східної України органи місцевого самоврядування можуть свідомо затягувати цей процес. Тому ці процедури треба чітко виписати. У проекті не визначено механізм реалізації, не покладено обов'язок на Кабінет Міністрів розробити відповідний порядок такого розміщення. Все це може значно ускладнити процедуру реального погодження та прийняття відповідних рішень. Тому ми закликаємо проголосувати за основу в першому читанні і допрацювати до другого читання. Дякую. Дякую вам. Кужель Олександра Володимирівна. підкреслює нагальну програму... потребу держави провести інвентаризацію державних земель. Ми знаємо, скільки земель сьогодні гуляє і здаються в карман за оренду Міноборони, скільки державних підприємств, я пишу багато листів, конезаводи, фонд майна, де люди не отримали паї, а хазяїва розорених підприємств здають в закритою ці землі в оренду і держава не отримує жодної копійки. Якщо задуматися, що треба державі поставити мережі телекомунікаційні особисто для зв'язку особисто у військовий час, ми розуміємо, що це могло би пройти достатньо постановою Кабінету Міністрів. Виноситься на розгляд і Міністерство оборони передає на комітет зв'язку ці землі. І тому це не просто разовий закон, це є системна недоробка Кабінету Міністрів. Прошу Голову Верховної Ради зробити протокольне доручення голові уряду і дати нам інформацію про ведення такої інвентаризації і пропозицій яким чином ми будемо розпоряджатися державними землями і яка їх ефективність використання. Дякую. Шановні колеги, перш за все я хотів би авторів запитати, а де ж люди, де народ. Йде питання про розбазарювання земель, чи про користування землями. Так я хочу сказати, почитайте статтю 14 і 13 Конституції: розпорядником і власником землі є народ, а не держава. Це перше. По-друге, тут виношують ідею согласовувати, погоджувати з органами влади. А де територіальні громади? Ми тут уже два роки балакаємо про децентралізацію. Я хочу нагади деяким гарячим головам, хто здавав територію під анексію, газодобичу… сланцевого газу у Львівській області, де територіальним громадам відмовлялось в тому, щоб вони контролювали ту систему. Те ж саме буде і тут. Ви тільки подивіться, йде питання про телекомунікації, про про землі Міністерства оборони. Я вам хочу доповісти, що таке землі оборони. Вони вказані в Земельному кодексі наряду з лісовими масивами. Разом з тим, ми не можемо скинути з рахунку ту обставину, що до цього часу не виконаний Указ ще Кучми про приватизацію земель і про сертифікати. І тому, як можна вирішувати це питання, якщо є територіальна громада? Ми з вами прийняли законопроект, закон про те, що всі землі тепер є в територіальної громади, а не виконавчої влади. То про що ведеться мова? Я хотів би, щоб, коли готуються законопроекти, ми перш за все повинні виконувати статтю 3 Конституції: про те, що держава всі свої події, всі свої дії звіряє з інтересами громадян, їх честі, і гідності, і здоров'я. через дві хвилини всеукраїнська акція пам'яті. І тому зараз я ще надам одну хвилину "Народному фронту", і після того переходимо до голосування. Я прошу усіх зайти в зал, через хвилину ми переходимо до голосування. Будь ласка, Максим Бурбак, одна хвилина. Шановні колеги! Я хотів би, щоб ця дискусія була професійною. І щоб представники злодійського блоку нам не розказували про права… землі, про селян… які порушуються. Ви зробили все для того, щоб розвалити армію, ви зробили все для того, щоб сюди прийшов агресор, а тепер ми маємо наводити порядок на нашій землі. І тому… це чисто технічний проект. Для того, щоб підвищити національну оборону і безпеку, для того, щоб підтримати Державне підприємство "Украерорух", для того, щоб ніхто не міг чинити якийсь спротив нашій національній безпеці ми повинні передати ці землі для того, щоб вони могли розпоряджатися, наші військові. І не говоріть про права громад, що вони порушені. Давайте підтримаємо "Украерорух", державне підприємство, яке впорядковує прольоти над нашою територією, для того, щоб ми могли ефективно виконувати використовувати державні землі на збільшення національної безпеки і оборони нашої держави. Все. Крапка. Голосуємо за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, голосування буде після акції. Я прошу всіх зараз зайняти свої місця. Я прошу всіх зайти в зал. Зараз ми долучимося до всеукраїнської акції пам'яті. Я прошу усіх зайти в зал, і після того відразу відбудеться голосування. Шановні колеги, прошу вшанувати жертв депортації кримських татар у 1944 році хвилиною мовчання.

проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності ефективності використання виділених земельних ділянок (№ 4638) за основу за пропозицією комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати за основу. За-232 Рішення прийнято. Колеги, зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12.35 прошу повернутися в зал. Ми продовжимо розгляд питань блоку аграрної політики. Я дуже прошу всіх дисципліновано о 12.35 повернутися в зал.

(4922 і 4922-1). Але, колеги, щоб ми змогли працювати ефективно і змогли пройти повноцінно весь блоку, я буду пропонувати розгляд за скороченою процедурою. І прошу всіх підтримати, поки збираються народні депутати. Отже, зараз я поставлю на голосування. І прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, заходимо в зал.

Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця. Заходьте в зал. Це приклад того, що перерву треба скасовувати в 12:00-12:30. І за це треба голосувати, і переконувати колег. Тому що ця перерви виходить набагато довша, ніж півгодини в результаті. Є таке, правда. Деякі фракції не підтримують – безвідповідальні. Деякі взагалі безнадійні. Колеги, будь ласка, заходимо в зал. І я прошу всіх підтримати, щоб ми змогли ефективно працювати, розгляд за скороченою процедурою. Треба 150 голосів. Будь ласка, колеги, приготуйтесь до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (4922 і 4922-1). Колеги, я прошу всіх підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Кожен голос має вагу. Прошу підтримати. Голосуємо. Згуртовано, злагоджено, відповідально голосуємо. Голосуємо, колеги.

Я прошу Комітет аграрної політики та земельних відносин, у нього входять представники всіх фракцій, провести роз'яснюючу роботу серед особового складу. Ставимо ще раз? Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, підемо за повною процедурою, але у нас потім є надважливі закони, ми просто до них можемо не дійти. Отже, колеги, підтримаєте? Голосуємо? Я бачу, появились лідери фракцій, вони зараз дисциплінують голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону (4922) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства, розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Не встигли, вже набагато краще, потенціал потужний, спинити його неможливо.

і давайте просто зекономимо час для розгляду усіх питань порядку денного. Колеги! Членів комітету прошу звернутись до депутатів фракцій. І я ставлю ще раз пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (4922) і (4922-1) на розгляд за скороченою процедурою. Колеги, прошу всіх підтримати, прошу уважно голосувати і прошу усіх підтримати дану пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, нам кілька голосів не вистачило. Прошу підтримати, голосуємо. За-154 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича, будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, комітетом опрацьовано до першого читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства за реєстраційним номером 4922. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що законопроект було розроблено з метою підвищення ефективності роботи центральних органів виконавчої влади та зменшення пов'язаних з цим бюджетних витрат та адміністративного тиску на об'єкти господарювання. Тому після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України (номер 442) про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади з-поміж іншого було ліквідовано державну сільськогосподарську інспекцію. Однак через неузгодження із положенням законодавства, якими визначено повноваження органів виконавчої влади, виконання зазначеної постанови виявилося неможливим. В тому числі в частині належної ліквідації Держсільгоспінспекції та передачі закріплених за нею повноважень. Таким чином іншою постановою уряду номер 667 було затверджено положення про Державну службу в Україні з питань безпечності, харчових продуктів та захисту споживачів, якій, окрім іншого, передано більшість повноважень Держсільгоспінспекції. Проте на сьогодні відсутні необхідні законодавчі зміни, що призвели до неможливості належного виконання своїх Для розв'язання зазначеної проблеми комітетом, спільно з профільним міністерством та Держспоживслужбою, проведено кропітку роботу із комплексного вирішення цього питання та внесено ряд технічних правок до 44 законів. Стосовно зміни визначення органу, якому делеговані відповідні повноваження, що дозволить розблокувати роботу і дасть змогу якісно надавати послуги. Прийняття законопроекту дозволить на законодавчому рівні визначити повний обсяг функцій і повноважень центральних органів виконавчої… …на які покладені функції щодо забезпечення умов для належного розвитку і безпеки у сфері сільського господарства. Тому, колеги, прошу підтримати даний законопроект номер 4922 в першому читанні за основу. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат України Дзюблик Павло Володимирович. Будь ласка, пане Павло. Доброго дня, шановні колеги, Павло Дзюблик, 66 виборчий округ, Житомирщина. До вашої уваги вноситься альтернативний законопроект. Так, щоб не повторюватися з попереднім виступаючим, хотів би наголосити в чому відмінність. Ситуація, ви самі всі знаєте. Для прикладу наведу функціонування такого органу як, Держлісагентство. Тобто є такий орган, який контролює, рубає, звітується, тобто всі функції заключені в цьому одному органі, і скажемо, де там правда і що відбувається з лісами, ви самі бачите. Те ж саме ми бачимо і чуємо про те, що створюється така служба, як Держпродспоживслужба. Я нічого не маю проти, але є питання функціонального наповнення цієї служби. Тобто ті питання, які стосуються безпосередньо екологічних питань, альтернативному законопроекті я пропоную передати все-таки на Держекоінспекцію. Для прикладу наведу функції по контролю за оборотом агрохімікатів. Всі ми знаємо, що відбувається зараз у нас і яка кількість пестицидів знаходиться на полях, забруднюючи навколишнє середовище, і утилізація, і вивезення цих всіх агрохімікатів знову ж таки на даний момент покладено на Міністерство екології і природніх ресурсів, і цими ж питаннями займається екоінспекція. Я пропоную функції, які стосуються безпосередньо екології і впливу на навколишнє природнє середовище, все-таки передати на Держекоінспецію. Тому просив би всіх вас підтримати безпосередньо мій законопроект. хотів би звернутися до вас з тим, що все-таки ми повинні піклуватися про наступні покоління і щоб після нас залишилося… І природу ми повинні розглядати не з погляду як ресурсну базу, а все-таки як середовище для існування і нас, і наших… До співдоповіді запрошується заступник голови комітету Бакуменко Олександр Борисович. Дякую, пане Голово. Шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради з питань агарної політики та земельних відносин ретельно розглянув обидва законопроекти на своїх засіданнях 14-го та 21-го… 14 лютого 2016 року Обидва законопроекти пропонують законодавчо унормувати передачу функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", що дозволить забезпечити ефективну діяльність державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та заходів споживачів, а також створить умови для належної реалізації переданих функцій іншим державним органам. Основний і альтернативний законопроекти різняться лише змінами, запропонованими до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", згідно з якими законопроект (реєстраційний номер 4922) функції зі здійснення державної реєстрації ГМО-джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, а також проведення державного контролю та моніторингу у цій сфері пропонується передати ДержПродСпоживСлужбі України; альтернативним законопроектом (реєстраційний номер 4922-1) Державній екологічній інспекції України. вказаним законом Держінспекція ЕКО не уповноважена на здійснення цих функцій. Більш того, запропонований в альтернативному проекті підхід створить колізію законодавства про безпечність та якість харчових продуктів. Таким чином, розглянувши зазначені законопроекти, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (реєстраційний номер 4922)

згідно із зауваженнями пропозицій Головного науково-експертного управління, а також суб'єктів права законодавчої ініціативи будуть враховані комітетом всі ці зауваження, які є і в альтернативному законопроекту. Враховуючи зазначене, просимо підтримати рішення комітету та прийняти законопроект 4922 в першому читанні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис на виступи: два – за,

створює величезні труднощі і виникає дуже багато проблем. Тому питання ліквідації повноважень Держсільхозінспекції повинно негайно бути вирішено у відповідних законах. Проект 4922 пропонує чіткий розподіл повноважень державних органів, до яких переходять функції контролю і управління в АПК. І тому я просив би ваш, шановні колеги, підтримати законопроект 4922, який підтримав профільний комітет за основу. Дякую. Дякую. Ігор Мосійчук передає слово Олегу Ляшку. цієї високої парламентської трибуни підняти одвічне питання української землі. Нашу багатостраждальну, найродючішу, найплодороднішу, найкращу українську землю влада хоче продати, підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом, для того щоб поставити галочку, для того щоб узяти черговий кредит у Міжнародному валютному фонді, який завтра нічим просто буде вертать. Коли влада продасть землю, розказуючи, що прийде інвестор і селяни будуть купатися, як вареники, в маслі, це все брехня, тому що на рівному місці нові глитаї, олігархи, латифундисти скуплять у людей за копійки землю, українські селяни і їхні діти ходитимуть батраками, і ми будемо вдесятеро, в сто разів дорожче купувати продукцію, вирощену на нашій землі. Чому вони це хочуть зробити? Тому що вони хочуть обібрати людей. І, до речі, коли сьогодні виснажуються родючі землі, - це теж злочин проти України, тому що ми забираємо в майбутніх поколінь українців родючість нашої землі, тому що треба мільярди потім буде вкласти, щоб відродити цю родючість. Тому фракція Радикальної партії, наша потужна команда зібрала 170 підписів народних депутатів під змінами до Конституції (стаття 41), щоб передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, не латифундії, не транснаціональні корпорації, а українські фермери, українські селяни, їхні діти, їхні батьки. Українці повинні бути господарями на своїй рідній землі. Ми вимагаємо розглянути цей закон.

Я хочу вам сказати, що суть цього законопроекту, який зараз є поданий на розгляд, зводиться до того, що ми пробуємо легітимізувати Постанову Кабінету Міністрів, яка ще була прийнята в 2014 році № 442, яка створювала Держпродслужбу всупереч низки законів України, які регулювали ветеринарну медицину, які регулювали санітарно-епідеміологічну, які регулювали інші контролюючі функції. ми поєднали… вірніше, зробили… схрестили їжака з удавом, в результаті чого ми отримали повністю не функціональну службу, яка не працює, і більше того, вона працює всупереч законодавства України. Я хочу сказати, що на даний час уже існує рішення Вищого адміністративного суду України, який визнав цю Постанову № 442 Кабінету Міністрів в частині повноважень санітарно-епідеміологічної служби як такою, що втратила чинність. І Кабінет Міністрів, суд Вищий адміністративний …… Я хочу також для всіх сказати (може, хтось не знає), що ми вже заплатили з бюджету України за нефункціонал, який створений, неробочий, 160 мільйонів гривень платників податків за боротьбу з африканською чумою, за боротьбу з наслідками, а не з причиною, яка стала нефункціональністю цієї системи. І тому моя пропозиція є дуже проста. Давайте нехай Кабінет Міністрів приведе свою постанову у відповідність до законодавства України, а як треба буде щось підрегулювати в тих чи інших повноваженнях служб, тоді ми успішно це з вами зробимо. Дякую за увагу.

Шановний Андрій Володимирович, будь ласка, зверніть увагу, що ви зараз винесли два законопроекти про центральний орган виконавчої влади, які є авторами депутати. Я вважаю, що це є неприйнятно, якщо ми без участі Кабінету Міністрів розглядаємо функції і можливості роботи центрального органу виконавчої влади. По-перше, цей… Нагадаю історію. Цей орган виконавчої влади згідно європейської інтеграції був створений при Кабінеті Міністрів Держпродспоживслужба, які об'єднали санітарну і ветеринарну, і захист прав споживачів, і захист ринку, контроль. Але АПК не могло, міністерство, пережити, що у них забрали можливості корупційної контролю, і вони через уряд повернули з центрального органу влади в підпорядкування АПК. Послухайте, що ми сьогодні маємо: центральний орган виконавчої влади находиться під управлінням центрального органу виконавчої влади. Це такий хаос ми сьогодні маємо в структурі Кабінету Міністрів. Це перше. Друге, найголовніше. Ми повинні цей закон, якщо даже приймемо будь-який в першому читанні, зробити дуже суттєве зауваження. Ми не сприймаємо внесення змін до статті 16 про оптові ринки, де ми знімаємо питання державного контролю, а залишаємо моніторинг. Ми заперечуємо проти внесення змін частини три в статті 21 про правовий режим територій, яким передається одними із законопроектів контроль забруднення земель від цієї служби до екологічної інспекції. Перепрошую, в усіх країнах Європи контроль за вирощеною продукцією іде від лану…

Я, у зв'язку з тим, що нема часу, прошу всі зауваження, перше читання може бути при умові врахування всіх зауважень фракції "Батьківщина". Дякую. І, колеги, зараз буде заключний виступ, Кривенко. Після того ми переходимо до голосування. Тому я прошу всіх народних депутатів зайти в зал, зайняти робочі місця. І зараз заключний виступ, 1 хвилина. Кривенко, "Народний фронт". Прошу включити мікрофон. Шановні колеги, в свій час в рамках дерегуляції ми ліквідували достатню кількість служб, в тому числі і одіозних контролюючих служб. Але, замість того сейчас ми робимо спробу створити такого своєрідного монстра, передавши йому абсолютно непритаманні повноваження. От, наприклад, я приводжу такий приклад, зачитую, що пропонується йому передати згідно цього закону. Це регулювання видобутку надр та вибухових робіт. Викиди отруйних речовин в атмосферу. Поводження з видаленням відходів. Поводження з ГМО. Хоча ГМО чітко постановою Кабміну

здійснює цей контроль, а саме екологічні інспекції. Або ж хай автори все ж таки… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. КРИВЕНКО В.В. Або хай автори зараз під стенограму все ж таки домовляться для того, щоб внести ці зміни у другому читанні. Дякую. Дякую. Олександр Борисович Бакуменко, порадьте нам, як бути? Можливо, я поставлю один і другий на рейтингове? А потім, який набере більше, ми його поставимо на голосування? Підходить так? Колеги, так підходить?

Будь ласка, переходимо до голосування. Я поставлю два закони на рейтингове і ми побачимо, який з них має більшу підтримку. Все одно ми приймаємо лишень за основу. Я прошу приготуватись і визначитись шляхом голосування. Першим я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (4922). Комітет пропонував його взяти за основу. Прошу, рейтингове голосування. Хто підтримує цей законопроект, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, 4922. За-146 Тепер ставлю на рейтингове голосування альтернативний 4922-1. Прошу проголосувати. 4922-1, рейтингове голосування. Прошу проголосувати. За-94 Колеги, нам треба узгодити позицію. Я думаю, один з них треба прийняти за основу. Давайте голова комітету дасть завірення, що він включить положення з альтернативного в основний, це лишень за основу. Від комітету ми приймали 4922. Зала зараз рейтинговим підтвердила. Але я думаю, що треба я і казав у своєму виступі, що ті слушні пропозиції, які є в альтернативному законопроекті, до другого читання теж треба врахувати. (Шум у залі) Ми не за інспекцію, там є інші слушні. Також є зауваження Головного експертного управління, їх теж треба врахувати. Тому я зараз дав би так, щоб підтримати 4922 з врахуванням слушних пропозицій ГНЕУ і альтернативного законопроекту. Спасибі. Підтримаєте в такому формулюванні? Колеги, позиція голови комітету, представника комітету влаштовує? Отже, колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (№ 4922) з запевненням голови комітету, що до другого читання положення альтернативного законопроекту будуть внесені поправками в розгляді до другого читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу 4922 за пропозицією комітету за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати прошу проголосувати, голосуємо.

Я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця, поверніться в зал для голосування. Колеги народні депутати, будь ласка, поверніться в зал для голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 4922. Прошу уважно, кожен голос на вагу, проголосувати повернення до 4922. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо, колеги. Колеги, будь ласка, кожен голос, потім завершите дискусії, голосуємо, прошу підтримати.

Колеги, я поставлю наступний, я маю по закону поставити наступний законопроект, а потім поставлю на повторне друге читання. Давайте, я ставлю зараз на голосування проект Закону 4922-1. Хто підтримує даний законопроект за основу, прошу проголосувати. За основу 4922-1, прошу проголосувати альтернативний. За-114 Рішення не прийнято. І тепер наступна пропозиція, яка є, це направити в комітет на повторне друге читання, колеги. Перше читання, перепрошую, перше читання. Я прошу всіх змобілізуватися, це є компромісна пропозиція, яка дасть змогу об'єднати зусилля при підготовці до повторного розгляду. Я прошу всіх підтримати цю пропозицію, колеги. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (4922). Направити в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, на повторне перше, прошу підтримати. За-229 Рішення прийнято. Прошу комітет. Ми так добре йшли в цьому блоці, прошу цей законопроект доопрацювати і ми його повторно розглянемо. Наступний в порядку денному це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (номер 3157). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. За-169 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Хлань Сергія Володимировича. Будь ласка, Сергій Володимирович. Шановний головуючий, шановні колеги, сьогодні на розгляд виноситься проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (номер 3157). Цим законом чітко пропонується встановити, перше, що водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах за одним договором оренди водного об'єкта в комплексі із земельною ділянкою під ним. На сьогодні існує правова колізія, тому що будь-який фермер чи той, кому потрібен водний об'єкт, він змушений укладати два договори. Один договір – це договір водного об'єкта, другий договір – це договір земельної ділянки під ним. Ми пропонуємо зробити один комплексний документ і спростити порядок передачі водних об'єктів. По-друге, пропонується встановити виключення, за якими земельні торги за передачею земель під водними об'єктами не проводяться земельні торги. А саме: при використанні земельних ділянок власниками діючих меліоративних систем, які забезпечують меліорацію земельних ділянок, а також земельних ділянок під водними об'єктами для спеціального водокористування пов'язаного із забором та використанням води для зрошувальних заходів на зрошувальних землях та скиданням зворотних вод з цих земель. Друге. Надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об'єктами для рибогосподарських потреб. Ця поправка була внесена за доработкою Міністерства аграрної політики, але вона викликала негативний висновок антикорупційного комітету. І ми як автори законопроекту згодні зняти її з розгляду під стенограму. Тому що,

захистить права сільхозтоваровиробників, які використовують в своєму виробництві зрошувальні землеробство, буде сприяти створенню нових робочих місць і спростить процедуру укладення договорів. Міністерство аграрної політики підтримує даний законопроект, Головне науково-експертне управління не має жодних зауважень. Тому я прошу прийняти цей законопроект в першому читанні. Дякуємо, шановний колего. Зараз слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань аграрної політики Олександру Бакуменку. Будь ласка, пане Олександре. Дякую, пані головуюча. Шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками на своєму засіданні 2 лютого 2016 року і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу. Законопроектом пропонується надавати в оренду без аукціонів земельні ділянки із земель водного фонду у межах прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг, водних шляхів, водних об'єктів для спеціального водокористування, пов'язаного із забором та використанням води для зрошувальних заходів на зрошувальних землях. У тому числі зрошувальних землях, на яких розміщені рисові зрошувальні системи, а також скиданням зворотних вод з цих земель, узгодити норми Земельного та Водного кодексу України в частині надання в оренду для рибництва, аквакультури, крім водосховищ комплексного призначення: ставків, озер та замкнених природних водойм А також звільнити від продажу на конкурентних засадах земельних торгах земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об'єктами, для рибогосподарських потреб, у тому числі, рибництва, аквакультури. Головне науково-експертне управління за результатами розгляду у першому читанні вважає, що проект може бути прийняти за основу. Враховуючи вищенаведене, прошу підтримати проект Закону (реєстраційний номер 3157) за основу. Дякую за увагу.

Будь ласка, пан Барна, Олег Барна, передає слово своєму колезі від "Блоку Петра Порошенка" пану Розенблату. Прошу вас, пане Розенблат. Доброго дня, шановні колеги! Дуже важливий законопроект і фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати його і за основу, і готова підтримати в цілому. Сьогодні ми маємо правову колізію, коли багато фермерів, багато тих людей, за яких ми сьогодні боремося і пропонуємо їм стати основною частиною сільського господарства нашої країни, не можуть собі дозволити орендувати Сьогодні, згідно закону, ви чули про те, що повинен спочатку взяти водну гладь, а потім під нею взяти земельну ділянку. Таким чином ми ускладнюємо цей процес і не даємо можливості людям, які сьогодні бажають працювати і бажають створювати робочі місця в новій якби галузі

Тому сьогодні цей закон дуже важливо прийняти за основу, дати можливості доопрацювати його і прийняти дійсно в цілому для того, щоби все-таки спростити можливості для ведення бізнесу, аграрного бізнесу нашим підприємствам. І друге питання, що дуже важливо, це те, що люди, коли вкладають кошти під об'єктами меліорації, то тим самим мають можливість себе захистити, тобто у них є можливість потім без конкурсу взяти ці об'єкти, в які вони вклали вже кошти, величезні кошти, і продовжувати своє життя, продовжувати свою роботу. Тому ще раз закликаю підтримати цей законопроект дати можливість розвитку фермерства подальшої земельної реформи віддати все-таки провідному руху фермерства в нашій країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Батьківщини" народний депутат Івченко передає слово своєму колезі пану Євтушку. Будь ласка. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Я одразу скажу, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект. я би хотів наголосити на декількох важливих складових в ньому. Дійсно тут ми врегульовуємо або вирішуємо питання правової колізії, коли людина взяла в оренду водне плесо, але в той же час зумовлюють її проводити, на аукціоні брати в оренду ще й землю. Тому тут встановлюється, що єдиним договором однозначно погоджується оренда і водного плеса, і земельної ділянки. Друге. Чітко встановлюється, в в яких випадках – і ці випадки чітко прописані в законі, - коли ми можемо не проводити аукціони стосовно цих земель. Також, крім того, ми говоримо і про фермерів. Якщо ми зараз фіксуємо, що наша країна може бути візитівкою, аграрною візитівкою насамперед, в Європі, не тільки в Україні, і вирощувати на своїх прекрасних землях органічні, нормальні продукти, то, звісно, потрібно стимулювати мале і середнє фермерство, бізнесменів, які працюють на землі. для тих фермерів, у яких є оці різні оснащення, які проводять зрошення на землях, потрібно також дати стимули, які будуть давати можливість не сплачувати або не тиснути на них податками, а сплачувати лише там податки, які там йдуть на додану вартість за свою продукцію. Тому фракція "Батьківщина" чітко фіксує: підтримуємо село, підтримуємо даний законопроект . І просимо проголосувати зал за нього. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колега. Будь ласка, народний депутат Німченко, від "Опозиційного блоку". Прошу вас. З місця буде виступати. 13:20:11 безперечно, що цей закон потрібний і його потрібно приймати в напрямку виключення колізій. Разом з тим, я хотів би напомнити про те, що йдеться про землю, яка здається в оренду орендодавцем для аграрного сектору під працювання, чи рибопромислової, чи вирощування риби та інше. І тому я хотів би тут нагадати про те, що на сьогоднішній день встановлені такі механізми через встановлення коефіцієнтів, які зобов'язують орендаря кожний рік, кожний рік, збільшуючи орендну плату до такого ступеня, що він не спроможний утримувати і орендувати. Це перше. І друге. Я хотів би, щоб в цьому законопроекті до другого читання все ж таки були виписані постулати землекористування в Україні. Безперечно, що у нас не повинно бути, що водне плесо під Укррибводом чи іншою організацією, а земля на дні цього водного плеса належить… договір підписується адміністрацією. Треба обов'язково, шановні колеги, хто буде доопрацьовувати цей законопроект, всі водні плеса, які здаються в оренду, повинні надходження бути орендних платежів до територіальної громади. Ще раз акцентую увагу! І це треба якраз і передбачити, тому що це гроші утримання сільської ради, що це гроші благоустрою сіл, що це гроші навчання і оздоровлення дітей Дякуємо, шановний колего. І, будь ласка, останній виступаючий пан Мосійчук, якому передає слово його колега Вовк. І потім ще у нас від позафракційних, Шановний український народе, український парламент! Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми підтримуємо даний законопроект в першому читанні, вважаємо, що це важливо. Але хотів би закцентувати увагу трохи на іншому. Коли ми розглядаємо питання оренди водойм, то треба не забувати про таке поняття, як доступ до водойми. Коли, у тому числі деякі пани в цьому залі, пообгороджували озера, річки, позахоплювали береги, людям немає ні доступу, нічого. Яка є совість виступати за водойми в представників кремлівського блоку, якщо Льовочкін захопив цілий острів на Дніпрі? Цілий острів захоплений! І у них є совість говорити про водойми? Тому фракція Радикальної партії послідовно боролась, бореться і буде боротися за те, щоб українці мали право на доступ до будь-яких водойм, і не можна обмежувати українців-співвітчизників у цьому. Ми зносили і будемо зносити паркани, а якщо необхідно, то й бульдозерами острови будемо звільняти від цих посіпак Януковича. Адже вони привели сюди війну в країну, їхній "Інтер" розпалює ворожнечу. Вони вже для Безлюдної купили квартиру в Москві, готуються тікати. То тікайте всі, не місце вам в Україні! І водойми українські звільніть для українців. Слава Україні. Будь ласка, від позафракційних… Я тоді ще від фракцій, і потім від позафракційних. Будь ласка, зараз від фракції "Блок Петра Порошенка" ще народний депутат Кишкар, і потім ви, будь ласка, пане Левченко. Прошу вас. Друзі, я дійсно звертаю увагу на цей законопроект. Мова іде про простих людей і про бюджети здебільшого районного рівня. Тоді, коли ставок взявши в оренду, ти йдеш на аукціон отримувати земельну ділянку, яка знаходиться під водною гладдю цього ж ставка. Слухайте, уже закони цієї держави скоро виженуть і тих людей, які готові працювати на цій землі, на цих ставках і розвивати власні території. Давайте переходити

Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця, колеги. Через одну хвилину буде голосування. Ще 1 хвилина, Левченко, і голосуємо. Будь ласка. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Справді, тут багато виступаючих казали про те, як треба захищати водні об'єкти, як треба захищати озера, ставки, річки. Але цей законопроект робить абсолютно зворотну річ. Справа в тому, що пропонується частину другу статті 124 викласти таким чином, що надання в оренду земельних ділянок, зайнятими водними об'єктами, відбувається не на конкурентних засадах, не на земельних торгах. А рибогосподарські водні об'єкти діляться на 3 категорії: вища, перша і друга. І така законодавча норма в разі її прийняття нестиме в собі серйозні корупційні ризики, а також конфлікт інтересів щодо посадових осіб усіх гілок влади. Оскільки не на конкурентних засадах будуть надаватися земельні ділянки, зайняті водними об'єктами вищої та першої категорії для наближених, Водний об'єкт – це не майно звичайне. Водний об'єкт – це так само частина стратегічного державного ресурсу. Це не якесь майно, яке можна, як хатинку якусь продавати по договору. Причому, що в договорі не прописано, як землю використовувати під… Колеги, переходимо до прийняття рішення. Нагадую, законопроект пропонується прийняти тільки за основу і з поправкою народного депутата Хланя Сергія Володимировича. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (№ 3157) з поправкою, яку під стенограму озвучив Хлань Сергій Володимирович, за основу, колеги. Лишень за основу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

колеги. Займіть місця, будь ласка! Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за 3157. Прошу всіх уважно голосувати і взяти участь в голосуванні за повернення до 3157 прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Уважно, голосуємо.

Зараз поставлю ще раз на повернення, якщо не буде, повторне перше. Колеги, прошу змобілізуватись. Нам бракувало одного голосу, і тому це дає мені підстави, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до голосування за основу проекту закону 3157 з поправкою Хланя Сергія Володимировича. Прошу проголосувати. Прошу підтримати пропозицію за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, є сигнали про неперсональне голосування, тому я ще раз ставлю на голосування і прошу голосувати персонально. Я ще раз ставлю пропозицію повернутись до проекту закону 3157. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (№ 3157) з поправкою, яку під стенограму озвучив Хлань Сергій Володимирович, за основу, колеги. Лишень за основу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо,

Колеги, останній у нас є законопроект з блоку аграрної політики. Це є проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" (№ 6241). Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, прошу проголосувати, прошу підтримати.

21 грудня 2016 року Верховною Радою України було проведено парламентські слухання на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі". За результатами обговорення даного питання на парламентських слуханнях Комітетом Верховної Ради України з питань агарної політики та земельних відносин підготовлено проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі". У проекті рекомендацій систематизовані та враховані пропозиції народних депутатів України, Кабінету Міністрів, представників центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профільних громадських організацій і асоціацій, науковців, виробників сільськогосподарської продукції, які були висловлені на парламентських слуханнях. Між учасниками парламентських слухань існують значні розбіжності щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Тому проектом рекомендацій передбачається, зокрема, доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України розробити разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Мін'юстом та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, за участі представників Асоціації органів місцевого самоврядування, профільних наукових закладів, аграрних асоціацій та спілок, громадських організацій, проект концепції національної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення з врахуванням найкращого світового досвіду провести його широке громадське обговорення і подати на затвердження до Кабінету Міністрів. У концепції має бути визначена покрокова дорожня карта поетапного запровадження української моделі обігу земель. Концепція повинна передбачати етапи ведення земель сільськогосподарського призначення в економічний обіг,

захист інтересів вітчизняних виробників продукції та удосконалення процедури їх кредитування, стимулювання розвитку кооперації у сфері сільгоспдіяльності, розвиток інфраструктури, територіальних громад, вирішення питань зайнятості сільського населення. Це дозволить зняти соціальну напругу у суспільстві та припинити спекуляції навколо цього питання. Рекомендую Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі"

Олег Ляшко, Радикальна партія. Коли Президент, Прем'єр-міністр та інші високопосадовці підписували меморандум з міжнародним валютним фондом, де брали на себе зобов'язання запровадження ринку земель, ніхто з них не пішов і не спитав у селян, в українців чи хочуть вони цей ринок земель і які будуть наслідки цього, так званого, ринку земель? Сьогодні влада людям морочить голову, кажучи простою нашою сільською мовою, бреше, як собаки, брешуть про те, що коли буде продана земля, прийде інвестор і буде порядок на селі. Не буде ніякого порядку, тому що селян перетворять на батраків, не буде порядку до тих пір, поки український фермер не буде господарем на своїй землі. Щоб український фермер мав можливість дешеві кредити брати, реалізовувати свою продукцію, щоб фермером був той, хто орендує землю в цій місцевості, хто платить податки в цій місцевості, хто дає частину заробленого на соціальну сферу. Фермер – це той, хто ставе тваринництво: корів, свиней, гусей – от фермер. А, якщо у нас взяти сьогодні статистику подивитись, то у нас найбільший фермер – це Київ. Тому що всі компанії зареєстровані в Києві, вони платять тут податки, виснажуючи українську землю, оббираючи селян. Тому позиція нашої політичної сили Радикальної партії однозначна. Ми проти продажу землі. Тому що цю землю не куплять українські селяни, а транснаціональні корпорації і їхні глитаї-прихлєбателі тут, в Україні. Для того, щоб селянин був господарем на землі, треба дати можливість максимальної державної підтримки наших фермерів і наших селян. Саме за це ми і виступаємо, агітуючи за відповідні зміни до Конституції, за українське село. Дякую. Шановні колеги, я хочу найперше звернутися до людини, яку я поважаю, Олег Валерійович, це вас стосується. І хочу сказати, що десь півтора місяця назад я доповідав законопроект про фермерське господарство, яке ви успішно разом з "Батьківщиною" завалили, а тепер нас завалюють листами, що помирають фермери, керівники фермерських господарств, а їх діти не можуть оформити на себе фермерське господарство, тому що треба внести його на аукціон. Що стосується сьогодні парламентських слухань. Найперше, ми не ставимо питання про те, що давайте продавайте землю, ми даємо доручення відпрацювати, а не ховати голову у пісок, всі запобіжники, які б дали можливість в перспективі сформувати нормальний, цивілізований обіг сільськогосподарських земель. Не ховаймо голову, від проблем нікуди не дінемося! Проблеми появляються, і їх потрібно вирішувати. Інше питання, інше питання, що ми сьогодні повинні дати чітко доручення, щоб Кабінет Міністрів, Міністерство аграрної політики, асоціації, представники фермерських господарств прийняли участь і відпрацювали такий порядок обсягу сільськогосподарських земель, який би служив їм на користь. І ми, дійсно, погоджуємося, що повинен мати, в першу чергу, і володіти землею той, хто на ній працює. Це однозначно. Ми говоримо про те, що не те, що закордонні інвестори, а навіть юридичні особи, які є в нашій державі Україна, не мають права купляти землю. Лише фізичні особи, тобто це селяни, це фермери. Ми про це стверджуємо і підтримуємо рекомендації парламенту… Дякую дуже вам, колеги. Але хочу до всіх звернутися, під час виступів не згадувати прізвищ і фракції, бо мені просто доводиться давати репліки. Я наперед просто на цьому наголошую. Зараз репліка: одна хвилина – Радикальна партія, одна хвилина – "Батьківщина". Шановний колего із президентської фракції, високодостойна людина! Але ви той законопроект, який намагалися "протягнути", під назвою "фермерського господарства" ви намагались заховати латифундистів. У нас сьогодні, якщо взяти, найбільший фермер в Україні – це Президент Президент Порошенко, в якого півмільйона гектарів землі, це Косюк, в якого 400 тисяч гектарів землі, і інші латифундисти. А в нашому розумінні фермери – це людина, яка живе в селі, яка має там 200-300-400 гектарів, яка платить податки в цьому селі і утримує соціальну сферу, тому що він живе в цьому селі. А ви хочете назвати фермерами глитаїв і тих, хто хоче селян перетворити на батраків. Чорта лисого вам, а не глитаїв і нашої української землі! Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний Григорію Михайловичу, на відміну від попереднього виступаючого ми зібрали самий великий з'їзд фермерів. Ми напрацювали Закон про фермерські господарства, де ми запропонували землі постійного користування, які віддані фермерам, щоб ми їм віддали у власність. Ви разом із колегами по комітету завалили даний законопроект двічі і відправили на доопрацювання. Фермери ще раз зібралися і звернулися до комітету і до вас особисто – проголосувати. Тому ми не допустимо прихованої приватизації фермерських господарств. А те, що ви хотіли зробити, ви хотіли зробити корпоратизацію, коли одноосібник відмовлявся на користь юридичної особи. І таким чином, я підтримую вже колегу, ви хотіли зробити це як тіньовий обіг землі. Ні тіньовому обігу! Давайте вдосконалювати

Шановні колеги, одразу скажу, що "Самопоміч" буде підтримувати цю постанову, але зауважу, що її формулювання є занадто широкими. Натомість найважливішим на сьогоднішній день в плані земельної реформи є питання відкриття ринку землі. І ми бачимо тут навіть в парламенті, що є два полярно різних підходи. Одні говорять: негайно відкрити ринок. Другі говорять: ніколи не дамо продавати українську землю. І обидва ці підходи є однаково безвідповідальними і для людей, і для держави. Україна має, безумовно, рухатися до ринку землі, як це вже зробили більшість країн світу за винятком Конго, Таджикистану, Куби, мене таке сусідство України не влаштовує. Але в будь-якої реформи має бути цільова аудиторія – ті люди, для яких ця реформам робиться. І тому "Самопоміч" вважає, що саме ця реформа – відкриття ринку землі має робитися інтересах малих, середніх фермерських господарств і сімейних ферм. Саме для цього цей парламент ухвалив закони про сімейне фермерство. Мораторій – це шлях до бідності і шлях до тіньової економіки. Я наведу приклад. Бабця в Херсонській чи Запорізькій області здає свій пай 8 гектар за 7 тисяч гривень у рік, це 580 гривень у місяць, без документів, без договору оренди, як раб, без права використовувати цю землю і працювати на ній. Тому "Самопоміч" вимагає, щоб уряд надав нам комплексну багатострокову стратегію реформи відкриття ринку землі, і в першу чергу, щоб в ній були враховані інтереси фермерів. Тому що на сьогоднішній день фермер не готовий прийти в банк і отримати кредит, він не має бухгалтерії Жоден банк на сьогоднішній день йому кредит не надасть. Тому в першу чергу уряд повинен подбати про рівні можливості доступу фермерів до дешевих кредитів. коли фермер зможе прийти в банк і отримати кредит, лише після цього ми можемо переходити до наступного етапу: до відкриття ринку саме в інтересах… Дякую. Колеги, я не буду додавати 30 секунд, тому що ми не встигнемо наступний законопроект розглянути. Похвилинно рахується. 10 секунд, завершіть. дуже важливе те, що від нас вимагає МВФ: щодо іноземних інвестицій. Я вважаю, що на сьогоднішній день в умовах, коли в нас є війна з Росією і постійні спроби економічної колонізації України, надавати право іноземним інвесторам купувати українську землю наразі неможливо. І це повинно бути враховано в довгостроковій стратегії. А я вірю в українського фермера. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Сергій Соболєв від "Батьківщини" передає Івченкові слово. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина" прийшла на ці парламентські слухання, був лідер Юлія Тимошенко. Ми почули людей. Про що вони казали? Вони казали про колосальне рейдерство, вони казали про судові рішення, які забирають їхні врожаї на треті особи. Вони казали про земельні відносини і неврегульовані землі КСП, землі постійного користування, успадкування землі, передача землі в розпорядження територіальних громад. Вони закликали нас з вами не голосувати за бюджет, оскільки повністю скасовується їхнє пільгове оподаткування. Вони закликали створювати сімейне фермерство, закликали нас підтримати закон щодо зміни до Податкового кодексу, де ми даємо їм податкові канікули і трудовий стаж. Вони закликали повну підтримку і розуміння і казали про те, що поки не буде працювати банківська система, поки не буде рівного доступу кожного під нормальні відсотки, що робити з заставою, як буде працювати оренда права застави безпосередньо задля наповнення обігових коштів. Це був їхній плач. Їхній плач мав був вилитись в рекомендації, колеги. А коли я читаю рекомендації, я бачу, що в результативній частині одним із перших пунктів написано, що внести на розгляд Верховної Ради Закон про обіг земель. Ну давайте не обдурювати! І я хочу закликати кожного керівника фракції: ви ж там були, ви там виступали, чому сьогодні ви виходите на цю трибуну і говорите протилежну інформацію? Колеги, "Батьківщина" не підтримує. Ми не готові сьогодні проводити, запроваджувати ринок землі. Ми організовуємо референдум, ми організовуємо підписи. І я вам скажу більше, це буде останній день роботи цього парламенту, якщо ви наважитесь голосувати Закон про обіг земель! Подумайте про людину! (Шум у залі) Подумайте про товаровиробника. Дякую. Колеги, через дві хвилини відбудеться голосування, ми завершуємо обговорення, тому я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Ще не мали слово Колеги, по одній хвилині і дуже коротко хто з груп ще не мав слово. Кулініч. Ні, неможливо. Будь ласка, одну хвилину. Потім одну хвилину Німченко, одну хвилину Мельничук, і переходимо до голосування. Андрій, вибачте, не зможемо. Я прошу дуже коротко, колеги. 13:47:32 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги! "Відродження" буде підтримувати цю постанову, тому що в ній прописані всі ті необхідні кроки, які необхідно зробити до відкриття ринку землі. Перше, це питання консолідації земель. Ніякого цивілізованого ринку не буде, коли ми не наведемо лад в наших земельних масивах. Консолідація – це європейська практика, її треба впроваджувати в Україні. Друге питання із землями з невизначеним правовим статусом, питання земель колективної власності, питання не витребуваних паїв. Це треба негайно вирішувати. І землі за межами населених пунктів. Це всі говорили на парламентських слуханнях. Поки цими землями розпоряджаються чиновники, нема довіри ні до парламенту, ні до уряду в цьому питанні. Це також треба негайно вирішувати це питання.

дякую. Я дуже прошу, колеги, я не дав продовжувати, бо ми потім не встигнемо наступний законопроект. Німченко – одна хвилина, Мельничук – одна хвилина, і голосуємо. В.І. Шановні колеги, я хочу вас проінформувати, що до приватизації землі у нас уже приватизували комітет аграрний. Подивіться документ. Цей законопроект зайшов, постанова зайшла 27-го у Верховну Раду, а 24 березня уже комітет приймає рішення. Це що таке? Ми на очах у всієї України займаємося фальшем, тому що комусь хочеться продати землю.

Почитайте, они с октября лежать, їх аграрний комітет навіть не розглядав. А там іде питання якраз, питання неможливості, не допустити розпродаж землі, от про що йде мова. І тому ці законопроекти необхідно ввести в повістку дня і розглянути… Колеги, отже, останній виступ, Сергій Мельничук. Прошу всіх займати робочі місця, заходити в зал, займати робочі місця. Прошу максимально лаконічно, пане Сергій. Доброго дня, український народе, доброго дня, колеги. Хочу напомнити всім про Конституцію України, особливо 13 і 14 статтю. Зацитую тільки 14-у, один абзац: "Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави". Що хочу сказати? Президент має максимально дотримуватись Конституції як гарант Конституції. І доки не буде закінчена війна, про що він обіцяв, закінчити війну, до тих пір парламент не має давати згоди або подовжувати мораторій на продаж землі! Ніякого продажу землі не буде. Але, передусім, цю землю потрібно облікувати. А то ми зараз знаємо де й що знаходиться, і в кого знаходиться, хто її орендує, хто платить за неї, а хто просто на цьому наживається. І землю потрібно оцінити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" (№ 6241). Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань за пропозицію комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, це лишень ініціатива парламентських слухань. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-187 Рішення не прийнято. Постанова відхилена. Колеги, таким чином, ми закінчили блок аграрної політики. Більшість законів було прийнято. Я вітаю комітет. І буде можливість доопрацювати. Але зараз у мене до вас повідомлення. Я прошу лишатись всіх на місцях. Наступний закон, це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення). який дає нам можливість припинити випускати з в'язниці особливо небезпечних злочинців. В попередній раз нам не вистачило 3 голоси, щоб прийняти його тут, в сесійній залі. І є пропозиція від комітету розглянути зараз альтернативний. Щоб ця проблема не лишилась невирішеною. Тому я прошу всіх лишатись в залі і взяти участь в роботі і в голосуванні. І ми переходимо до розгляду проекту Закону 5534. прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги! Це важливий дуже закон. Прошу підтримати. За-174 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Яценка Антона Володимировича. Будь ласка. А.В. Шановні колеги, шановний Голово, ми вже, на жаль, тричі розглядали три законопроекти і не набрали голосів. Свого часу Верховна Рада зробила дуже велику помилку, яка коштувала 55 життів сьогодні, 22 зґвалтування, 760 розбійних нападів. Коли ми проголосували, що можна за два рахувати перебування в СІЗО. І вийшли зараз на свободу вже злочинці, які вбивали, члени банд, розбійники. І хочу сказати, що, звичайно, ми мусимо цей безлад зупинити. Тому подано законопроект, єдине, що він окремий, не альтернативний, тут технічне зауваження. І хочу сказати, що він дуже простий: рахувати, як і раніше, всім день за день. Я вважаю, що можна багато казати про гуманізм, але практика показала, що серед 10 тисяч звільнених півтори тисячі скоїли повторні злочини, тобто фактично ми випускаємо злочинців, які створюють криміногенну ситуацію і збільшують ріст злочинності в країні. Тому я прошу всіх, незалежно від політичних поглядів, різних політичних партій, проголосувати за цей документ. При чому дуже просив просити Голову Верховної Ради пана Парубія поставити його одразу в першому читанні і цілому, щоб зупинити цей безлад. Дякую дуже за увагу і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович. Шановний Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення). Метою цього проекту є внесення змін до чинної редакції статті 72 Кримінального кодексу України, яка, зокрема, передбачає зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання у вигляді позбавлення волі з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за да дні позбавлення волі. Дану норму було введено в дію Законом номер 838-7, так званий Закон Савченко. Проектом передбачається повернення до попередньої редакції частини п'ятої статті 72 Кримінального кодексу, відповідно до якої попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект номер 5534 прийняти за основу. А у випадку виключення пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві" та "Перехідні" положення законопроекту, які є зайвими вже, адже все одно зворотної дії цей законопроект мати не буде, можна прийняти його і в цілому, і уже покінчити з цими інсинуаціями, і з цією піар-кампанією, яка розповідає про те, що це дуже і дуже погано. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Отже, в нас до другої години 3 хвилини. Попередній раз ми той закон не прийняли тільки із-за того, що перетягнули час обговорення. Тому я дам тільки тим, хто записався: два – за, два – проти. І дуже прошу, переконливо прошу, по одній хвилини. Запишіться: два – за, два – проти – по одній хвилині, будь ласка. Це є організація роботи і я маю право це робити як

підтримки цього законопроекту. Він спрямований на вирішення тієї проблеми, яка виникла після ухвали так званого закону Савченко, коли день після ухвалення так званого закону зараховувалося за два дні позбавлення волі. Нагадаю, що завдяки цьому закону на волю вийшло тисяча злочинців, вбивць, ґвалтівників, рецидивістів, які відбували покарання за тяжкі, особо тяжкі злочини. Мотив був дійсно благородним – відновити справедливість до тих людей, які не помірно довго утримувалися в СІЗО. З огляду на ту кількість політичних та замовних розслідувань це питання дійсно потребувало врегулювання в період прийняття рішення. Однак ситуація змінилися та потребує оновлення рішення парламентарів. Вже зараз більше 9 відсотків відпущено на свободу знову вчинять злочини. Тобто фактично в зоні ризику опинилися звичайні українці.

Я згідний з головою комітету, що закон немає зворотної сили і так повинно бути. Але, щоб ми не допустили такої помилки, що зворотної сили немає по відношенню до тих, які вже вийшли, але ті, які сьогодні сидять. Наприклад, якщо він відсидів один місяць, то йому повинно це бути на сьогоднішній день зараховано, а далі, коли закон вступає в силу, вже не рахується, не допускаємо такого промаху юридичного. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Данченко, "Самопоміч". Прошу передати слово Руслану Сидоровичу. у нас же в залі було дуже багато дискусій з приводу вирішення питання щодо вирішення цієї проблематики з, так званим, законом Савченко з строком утримання під час попереднього ув'язнення. Даний законопроект абсолютно жодним чином не вирішує даної проблеми, вертає в стан попередній. У нас було дуже багато законопроектів, нам потрібно на кінець привести у відповідність до європейського законодавства строки попереднього ув'язнення, що не вирішує даний законопроект і вернутися до реформи наших органів правопорядку, зокрема поліції і прокуратури. Без вирішення даних проблем усі інші речі це є виключно симуляція вирішення даної проблеми і уникнення відповідальності перед нашими громадянами, які перебуваються під час в СІЗО утриманнях у не людських умовах, а реформа пенітенціарної служби так і залишилась… Дякую. Колеги, заключний виступ, через одну хвилину відбудеться голосування, я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу секретаріат запросити депутатів в зал. Мельничук Сергій Петрович, одна хвилина. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Шановні колеги! Шановні громадяни України! Попереднє ув'язнення – це людина котра ще не осуджена, у її немає вироку. І людину можуть утримувати десятиліттями, а то і більше, ми не вправі тримати людей незаконно, а тим більше зараз, коли не професіонали знаходяться у "руля" країни, які утримують не угодних і так далі – це буде тільки вигідно для репресій людей, які будуть ставати проти влади. Тому, я буду голосувати проти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Але нехай голова комітету озвучить правку, вилучення другого пункту, хай це буде для стенограми правильно юридично сформульовано. Прошу, пане Андрій.

просто частина статті Кримінального кодексу повертається назад в тому ж вигляді, в якому її у свій час прибрали. Тому, якщо у випадку виключення пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві" та "Перехідні" положення законопроекту, які є зайві, вони не потрібні вже, якщо повертається частина п'ята статті 72, адже все одно зворотної дії цей законопроект мати не буде, можна прийняти і в цілому. Там йде мова про строки, строки введення – це раз. І, по-друге, колеги, сьогодні за особливо тяжкі і тяжкі злочини ці насильники і вбивці вони сидять в СІЗО. Всі хто навіть скоїть тяжкі і середньої тяжкості злочини, вони як правило ідуть на поруки, ідуть в домівки, ідуть під домашній арешт. 30 секунд, будь ласка. КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Тому дуже важливою мотивацією сьогодні особисто для мене є те, що вбивця, насильник і людина, яка зрадила Батьківщину, тобто зрадник, він повинен сидіти день за день.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення (номер 5534) за пропозицією комітету за основу і в цілому з поправкою, яку озвучив голова комітету Кожем'якін Андрій Анатолійович з трибуни Верховної Ради під стенограму. Прошу проголосувати і прошу Колеги, голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо! За-213 Я поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Запросіть депутатів у зал, колеги! Я ставлю пропозицію повернутися до розгляду 5534. Прошу зайняти робочі місця, колеги. Прошу зайняти робочі місця і прошу підтримати повернення до розгляду 5534, колеги. Це долі людей! Це впорядкування законодавства, про яке ми давно говорили. Давайте підтримаємо, колеги! Прошу проголосувати за повернення, 5534. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Одного, не встигли. Прошу зайти в зал, прошу зайняти робочі місця, колеги. Будь ласка, я ще раз ставлю повернення до 5534, колеги. Займіть свої місця кожен, колеги. Одного голосу не вистачило. Я прошу проголосувати 5534, повернення до 5534. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Прошу голосувати за повернення, колеги. Голосуємо. Кожен голос має значення. Будь ласка.

Кожем'якін. Так? Я правильно ставлю? Колеги, не розходьтесь. (Шум у залі) Так що, якщо зараз не буде фракція голосувати, що з того голосуємо? Голосуємо 5534 за основу і в цілому з поправкою Кожем'якіна. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги. І, будь ласка, уважно – кожен голос має значення. Голосуємо "за", прошу підтримати. За-227 Закон прийнято, колеги. Хочу повідомити, що в залі Верховної Ради України відбувається виставка мистецької родини Теліженків з нагоди Дня вишиванки. І я прошу усіх взяти участь і прийти на виставку, щоб познайомитися з давніми українськими вишиванками. І на тому ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16-й годині запрошую всіх в зал для продовження нашої непростої, але такої потрібної для Батьківщини, роботи. Дякую. Дякую.